Nastavljamo sa raspravom. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednik Odbora Ivan Jarnjak. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 92. sjednici održanoj 23. ožujka 2007. raspravljao je o prijedlogu Godišnjeg izvješća o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Nakon rasprave članovi Odbora upoznati sa Nacrtom reforme obrambenog sustava RH-a, te kako postignuti rezultati ne predstavljaju završetak aktivnosti, već nadalje predstavljaju prioritet obrambene politike u sljedećem razdoblju. Odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti prihvaćanje Godišnjeg izvješća o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj u tekstu kako je predloženo od predlagatelja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnikom! Evo, vidljivo je kako Vlada vlada situacijom u području obrane, da i ne zna da podnosi godišnje izvješće a ne prijedlog godišnjeg izvješća. Znači, Vlada prema članku 8. Zakona o obrani, ne podnosi prijedlog godišnjeg izvješća, nego podnosi podnosi godišnje izvješće. Pa pitam, o čemu danas raspravljamo onda? Da li je Vlada utvrdila godišnje izvješće, ili mi još raspravljamo o prijedlogu godišnjeg izvješća? Prema tome, iz toga je već vidljivo kako se vlada ovom situacijom. Recimo da je ovo godišnje izvješće, a ne prijedlog godišnjeg izvješća kako je Vlada uputila predsjedniku Sabora i kako ste vi predsjedniče nama uputili, onda možemo reći da danas raspravljamo o friziranom i lakiranom virtualnom izvješću o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u oružanim snagama RH sa izvješćem o stanju obrambenih priprema. Ne znam zašto je to Vladi trebalo. Zašto nije realno kazala kakvo je stanje jer znamo da je u razdoblju kad je Vlada prvi put podnijela izvješće a to je bilo znači 2004. odnosno znači 2005. godine, da je u tome izvješću Vlada sama utvrdila da je stanje nezadovoljavajuće kako vezano za stanje spremnosti obrambenog sustava tako vezano i za oružane snage Republike Hrvatske. Ovo nam je treće izvješće. U tome razdoblju načinjeni su pomaci što je donesen dugoročni plan razvoja oružanih snaga ali ni dan danas nije donesen plan obrane ali ni dan danas nije donesen plan obrane iako je to bila obveza i zaključak Hrvatskog sabora u odnosu na Vladu i prema onome prvome izvješću koje smo raspravljali. I kako onda odjedanput ocjena stanja može biti, ocjena je vrlo dobar. Kako može biti, to nas interesira kad je donesen samo dugoročni plan razvoja oružanih snaga a taj dugoročni plan razvoja oružanih snaga da bi se počeo provoditi potrebno je znači donijeti i onaj zakonski dio vezano za fond, za nekretnine i za sve ostalo i bez toga nema od počinjanja procesa, modernizacije oružanih snaga Republike Hrvatske. Prema tome, nemojmo govoriti o virtualnom stanju, govorimo o stvarnom stanju a stvarno stanje kaže da su napravljeni sitni pomaci. Što se tiče samih oružanih snaga pričalo se i za vrijeme bivše vlasti i za vrijeme ove vlasti se priča kako se provodi preustroj, kako se provodi modernizacija, kako se provode reforme. Nažalost, to nije točno. Povodio se samo jedan dio a to je bilo smanjivanje broja pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske. A sam tijek preustroja, reforme, modernizacije moći će se provoditi tek kad se počne provoditi u djelo, u zbilju dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske. Tu je ocjenu, to nije samo naša ocjena kluba HSP-a, to su vam dali i predstavnici NATO saveza, sama veleposlanica Nulant u u Bruxelessu kad je bila u Hrvatskoj rekla je nemojte govoriti priče, vi uopće niste počeli sa reformama, preustrojem odnosno da ste završili nego tek ste na početku toga cijeloga procesa. Prema tome, zbog toga ne znam zašto ste mijenjali i cijelu metodologiju izvješćivanja. Znači, u odnosu na prva dva izvješća izmijenjena je i cijela cijela metodologija izvješćivanja tako da je tu malo i teško uspoređivati stanje i podatke s obzirom na stanje kakvo je bilo i prema ovoj novoj metodologiji, ali može se vidjeti ako se uzme staro izvješće i novo izvješće da očito u friziranju niste do kraja uspjeli, odnosno nas interesira kako je moguće da je prema bivšem izvješću bilo 30 zrakoplova školskih Pilatusa PC9 a sad ih prema ovome izvješću ima 20. Znači, koliko znamo tih sedam novih nije nabavljeno ili je loše inventura rađena ili nisu se dobro friziralo Takva isto situacija vezano za obuku pilota. Rečeno je da će se provoditi na 11 zrakoplova tipa UTVA75 iako se lani tvrdilo da je za četiri od njih istekao rok upotrebe a neslužbeno se moglo čuti i da je više isteklo. Dalje je kazano kako je došlo do dobre, bolje situacije vezano za intervencije vojne policije, tako da je došlo do smanjenja 11,7%. Ako se usporede podaci vidjet ćete da je u prošlom izvješću bilo 660 intervencija a u ovome stoji 783. Pa kako je to onda moguće smanjenje od 11,7%. Prema tome, moramo biti svjesni i realni. U području normativnoga dijela vi govorite od 2003. godine kad je Vlada podnosila program rada na području obrane, tako je potrebno mnoge zakone izmijeniti pa Zakon o obrani, Zakon o službi u oružanim snagama, kako je ovo potrebno, ono. Do dan danas znači nismo još raspravljali o tim zakonima, odnosno kraj mandata ove Vlade i tek su upućeni u prvo čitanje Prijedlog zakona o obrani i Prijedlog zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske. Prema tome, očito je da bi netko trebao odgovarati za ovo stanje u području obrane jer je napravljeno malo odnosno nedovoljno u odnosu na ono što je do sada trebalo napraviti. Tko će odgovarati za to što Hrvatska do dan danas nema plana obrane? Plan obrane nije mu funkcija samo za slučaj rata nego plan obrane ima funkciju i u slučaju većih poremećaja bilo u gospodarstvu, ima funkciju u slučaju elementarnih i drugih nepogoda, akcidenata i svega ostaloga. Do dan danas dokument plana obrane je plan zaštite i spašavanje znači u ovim situacijama plan pripravnosti, plan mobilizacije, plan funkcioniranja gospodarstva. Toga nemate. Kažete da ste ga uputili Uredu predsjednika prije dva mjeseca. Prema našim informacijama to što ste uputili uopće nije plan obrane. To je skup i prijepis definicija iz razno raznih NATO dokumenata a ne plan obrane. Pogledajte si u zakon, pogledajte si u odluku Vlade o metodologiji za izradu plana obrane pa ćete vidjeti koji su dokumenti plana obrane. I kako onda možete govoriti kako središnja tijela državne vlasti ažuriraju svoje obrambene pripreme. Kako će ažurirati kad nema plana obrane. Kako mogu ažurirati kad nema plana obrane? Znači, postavljamo pitanje i Vladi i predsjedniku države tko je odgovoran u Hrvatskoj što do dan danas nemamo plana obrane iako je Hrvatski sabor tri puta zaključio da se mora donijeti plan obrane. Tko je onda odgovoran? Tko će dati Tko će dati ostavku? Mi iz kluba HSP-a ili netko drugi? Mogu ja dati ostavku, evo. Luka Bebić zna dobro, tu je i Andrija Hebrang, 1991. godine Hrvatska je imala plan obrane. Uspjeli smo napraviti 1991. plan obrane. Luka Bebić je u to vrijeme bio ministar obrane, gospodin Andrija Hebrang je bio ministar zdravstva, ja sam bio predsjednik Radne skupine za izradu plana obrane. Imali smo ga 1991. godine a sad se ne može napraviti plan obrane. Prema tome, to je ta surova stvarnost i surova zbilja. Zanimljiv je također taj dio situacije da niste dali uporedni pravi prikaz vezano sa stanjem naoružanja i vojne opreme, znači pomak je napravljen na samo onome jednome dijelu što smo mi više puta govorili i upozoravali vezano za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se nalaze u misiji ISAF-a u Afganistanu tako da je došlo do nabavke onih borbenih sredstava. da bi dugoročni plan razvoja oružanih snaga bio kao takav mislim da Hrvatski sabor se tu mora uključiti odnosno Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Znači osnovati Povjerenstvo koje će pratiti provedbu dugoročnog plana razvoja oružanih snaga. Jer nažalost taj plan nam je zasad tek mrtvo slovo na papiru. Drugi je problem što hrvatska Vlada i bez znanja Odbora i bez znanja Hrvatskog sabora podnosi svake godine u okviru pristupa NATO savezu i ove druge faze, mapa podnosi prijedlog što će napraviti u toj godini i mi recimo to trebamo čuti kao i članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kad odemo u NATO zapovjedništvo u Bruxelles ili u «Bromsum» šta Hrvatska radi na području priključivanja NATO savezu, šta je planirala šta će napraviti? Znači o tome ne zna Hrvatski sabor. Ne znaju članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i onda moramo otići u Bruxelles da bi čuli što će naša država u tom području raditi. Evo tu je i gospodin Pankretić koji je bio nazočan i gospodin Kajin. Znači mi kao saborski zastupnici i kao članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost eto moramo otići u Bruxelles pa čuti od Amerikanaca šta Hrvatska planira raditi ove godine, to je bilo prošle godine, znači u području obrane i nacionalne sigurnosti. Također ima tu i podataka koji u biti ukazuju na onaj dio o čemu ćemo kasnije razgovarati, ali je činjenica recimo da je 2005. godine od ukupno, a novačeno je 34 tisuće 458 novaka, za njih samo 20 tisuća 466 utvrđeno da su sposobni za vojnu službu. Znači 60%. 60,38%, a za 6 tisuća 853 utvrđeno je da su privremeno nesposobni a nesposobnih je bilo oglašeno 7 tisuća 139. Znači to je skoro oko 40% je privremeno nesposobnih i nesposobnih. sad idemo u drugu varijantu vi planirate u ovome dijelu zamrzavanja služenja vojnoga roka i na dio da ćete imati do dvije i po tisuće koji će se javljati. Znači da se mora daleko veća brojka prijaviti ako uzmemo ova mjerila kakvo je stanje zdravstvene sposobnosti novaka. Znači to je onaj dio vezano za opće stanje u državi. Za stanje zdravstvene zaštite i svega ostaloga jer ovo je, ovo je stvarno ogromni. Ako je 40% u jednom novačkom kontingentu utvrđeno da su privremeno nesposobni ili nesposobni to je već alarm. Takva vam je isto situacija za 2006. godinu. Ista je situacija znači od 33 tisuće 468 novaka 20 tisuća je utvrđeno da su sposobni, a 13 tisuća da su nesposobni. znamo da je ovo što je ovdje što tu piše da je realno u tome dijelu prikazano ali to, to nije dobro i to je, treba Vlada poduzeti znatan broj mjera u smislu ovoga i u smislu zdravstvene zaštite i u smislu svega ostaloga kako bi se ova situacija popravila. Točna je činjenica da su naši pripadnici oružanih snaga svagdje cijenjeni i dobro došli. I to je istina. To su nam rekli i u NATO savezu i u Bromsumu u zapovjedništvu ISAF-a ali moramo biti svjesni da moramo napraviti bitne pomake kako u području kopnene vojske tako u području ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i kod ratne mornarice. I zbog toga je bitno, nemojte stalno pisati: Pripremamo zakon o obalnoj straži. Ako hoćemo ratnu mornaricu staviti na noge moramo je uključiti u obalnu stražu. To je jedini način da ratna mornarica dobije brodovlje i da bude osposobljena. Jer nam je to potrebno ne samo za dio obalne straže. Nije nam to potrebno samo rata i neposredne ugroženosti i neovisnosti i jedinstvenosti države. To nam je potrebno i kad jednoga dana proglasimo gospodarski pojas u smislu zaštite nadzora i kontrole. Ali kažem obećali ste 2003. godine kako će taj zakon biti donesen. Njega do dan danas nema. Predlagao je Klub SDP-a i Klub HSP-a oko toga. Vlada stalno govori kako radi, radi, radi ali zakona još nema. zaključno a pojedinačno ću još govoriti o nekim drugim detaljima u ime Kluba Hrvatske stranke prava ne možemo prihvatiti ovo frizirano, lakirano i virtualno izvješće. Hrvatska nema plana obrane Hrvatska je jako malo napravila vezano za ono što je trebala prema Ustavu, prema zakonu napraviti i prema zaključcima Hrvatskoga sabora vezano za stanje spremnosti oružanih snaga Republike Hrvatske za sve tri grane oružanih snaga i nemojmo varati sami sebe i drugi puta budite realni i kažite kakvo je stanje i prijedlog mjera koje ćete napraviti a ne svaki puta govoriti jedno te isto: «Mi smo pripremili, nismo poslali». Niste ništa napravili. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pa uz niz opravdanih kritika morao bih spomenuti da je ipak kolega Kovačević malo pretjerao kad je rekao: «Napravljeno je», misli se na obranu «manje nego je trebalo.» Ja mislim da se naša vojska nalazi sada u jednom vrlo delikatnom trenutku svog preustroja u kojem reorganizacijske promjene nisu praćene adekvatnim dijelom državnog proračuna. Tek ove godine je dosegla 2% državnog proračuna. Prošle godine je to bilo 1,7, pretprošle 1,6 i tako dalje. Pa da u tim okvirima treba gledati. Ja mislim da su u tim okvirima napravili ono što je trebalo. Samo nekoliko poteza iz dvije, iz referentne 2006. godine. Smanjili su dalje broj osoba za oko 1050, pardon za oko 2160 a u isto vrijeme su obnovili s 1050 novih, mladih. Pomladili su kadrove. Napravili su puno na doedukaciji, na stručnom usavršavanju. To se vidi iz izvješća. Napravili su puno na međunarodnoj suradnji. Napravili su puno u promjeni procjene opasnosti. Uključili su realnu procjenu regionalne opasnosti i

Rekao sam da si rekao niz opravdanih kritika./ … **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo evo dozvolite nastavak ove uzbudljive i interesantne rasprave o jednoj vrlo ozbiljnoj i važnoj temi u Hrvatskom saboru. Ako se radi o ozbiljnoj, važnoj temi onda svakako treba očekivati da i rasprave saborskih zastupnika pokazuju istu razinu odgovornosti prema temi. Prvo što bih želio vrlo jasno reći Klub HDZ-a će dati potporu ovom izvješću iz niza razloga. Ono je objektivno, ono je cjelovito, ono je izbalansirano. Ono je stručno. Ono nije nikakvo friziranje i lakiranje. Ono je ocjena stvarnog stanja s kojim bez ikakvog pretjerivanja možemo biti i nezadovoljni. Ali, da bi bili zadovoljniji preduvjeti su vezani uz daleko veće financijske stavke u sferi obrane, a u strukturi hrvatskog državnog proračuna konstatirali smo da u konkurenciji sa drugim ostalim važnim zahtjevima i prioritetima važno je za budućnost i razvoj Hrvatske više od ovih financijskih sredstava ne možemo si dopustiti iz razumljivih razloga jer posebno u godinama Domovinskog rata sve druge potrebe hrvatskih ljudi, Hrvatske države, hrvatskog gospodarstva bile su u drugom planu naoružanje i stvaranje uvjeta za obranu i pobjedu u Domovinskom ratu bio je prioritet koji se iskazivao i u strukturi državnog proračuna. Možemo mi biti u našim raspravama objektivni, subjektivni iz različitih političkih razloga što je razumljivo i normalno. međutim, trebamo tražiti mjesto sa kojeg možemo dobiti ipak jednu nezavisnu, objektivnu ocjenu o tome šta se dešava u sustavu obrane Republike Hrvatske iz godine u godinu i u tom smislu ja ću se referirati na izvješće tzv. NATO-ovog PARP tima koji redovito svake godine vrši detaljnu inspekciju, uvid u sve dijelove Oružanih snaga Republike Hrvatske, hrvatsku kopnenu vojsku, zrakoplovstvo, mornaricu, institucije Ministarstva obrane. I ono što nije sporno što moramo konstatirati izvješće koje smo dobili od tzv. NATO-vog PARP tima pred samo nekoliko dana, a osobno sam bio nazočan na analizi analizi zajedničkih timova koja je provedena i u kojima je konstatirano da Ministarstvo obrane, Oružane snage bitno unapređuju svoj rad u organizacijskom, svakom drugom pogledu. I evo jedna takva nezavisna ocjena NATO-vih stručnjaka vjerojatno je najbolja mjera onoga što se dešava u Oružanim snagama Republike Hrvatske. U svom izvješću pomoćnik glavnog tajnika NATO-a gospodin Colston je pohvalio napredak Republike Hrvatske u modernizaciji i reorganizaciji Oružanih snaga, te naša nastojanja da ostvarimo sve one kriterije i zahtjeve koji su nužni da bi Oružane snage Republike Hrvatske mogle učinkovito funkcionirati u okviru različitih međunarodnih obrambenih institucija i saveza, NATO-a, Europske unije itd. I kad bi ovaj jedan nezavisni, objektivni promatrač usporedio izvješća PRT timova u zadnjih pet ili šest godina onda bi jednostavno konstatirao, morao konstatirati da je napredak evidentan i da taj napredak uz sve one slabosti koje se ne mogu u jednom tako velikom složenom, skupom sustavu otkloniti lako, lako, brzo i jednostavno. Samo jedna najjednostavnija akvizicija jednog borbenog oružanog sustava se kreće od cijena u iznosima od 500 milijuna eura do milijardu itd. Osigurati sve ono što bi trebali i što bi željeli u jednom takvom kratkom vremenskom razdoblju nije realno uvjetima kojima se nalazimo gospodarskim, financijskim, ali prije svega i onim sigurnosnim i nema nikakvog razloga da Hrvatska taj ograničeni državni proračun usmjeruje u nešto što ovog časa nije stvarni i sigurnosni prioritet. Gospodin Colstone, tj. pomoćnik glavnog tajnika pohvalio je i niz projekata i koraka koje Republika Hrvatska, znači Republika Hrvatska ne samo Ministarstvo obrane nego i druge institucije i druga ministarstva Vlade Republike Hrvatske postavljaju. Posebno je pohvalio jasnu povezanost obrambene, sigurnosne i vanjske politike i to odgovara onoj činjenici koja se vrlo često ponavlja da se sigurnost ne osigurava samo naoružanjem, vojnom opremom, nego se sigurnost osigurava svim instrumentima koji stoje na raspoloženju državnoj politici gospodarstvom, vanjskom politikom, suradnjom, regionalnom suradnjom, suradnjom u okviru međunarodnih institucija itd. i mislim da je to važna karakteristika sveukupnog na koji se optimizira sigurnost Republike Hrvatske u prostoru u kojem se nalazi. U pogledu ključnih obrambenih dokumenata pohvaljena je i izrada prijedloga ključnih dokumenata kao što je strateški pregled obrane o kojem smo ovdje raspravljali u Hrvatskom saboru, kao i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. Ali isto tako jasno rečeno što zaslužuje pažnju da implementacija, tj. provedba zacrtanih ciljeva je izuzetno važna. Dobri planovi, ambiciozni, neću reći preambiciozni planovi ako se ne provode onda zaista nemaju smisla. Posebna odgovornost i posebna pažnja svih nas posebno Ministarstva obrane, Oružanih snaga, a i svih budućih godišnjih izvješća o stanju Oružanih snaga zahtijevat će punu koncentraciju na provedbu zacrtanih ciljeva koji se odnose na reorganizaciju, restrukturiranje ali i na akviziciju, tj. opremanje Oružanih snaga novim borbenim sustavima. Vrlo skoro u ovoj godini predstoje nam neke važne, ključne odluke kao što je nabavka oklopnih borbenih vozila koja zaslužuje ja bih rekao punu pažnju svih nas, hrvatske javnosti. Jer, nije to samo projekt koji je usmjeren ka Ministarstvu obrane i koji treba osigurati bolje borbene sposobnosti Oružanih snaga, nego je to projekt koji treba gledati i u širem kontekstu razvoja hrvatskog gospodarstva, zapošljavanja ali i angažiranja ja bih rekao najobrazovanijih, najboljih najboljih hrvatskih znanstvenih institucija. O tome ću nešto reći, jer karakteristika modernizacije u tom kontekstu bitno je važna kako bi svaka investicija u sustavu obrane imala svoje višestruke efekte koji su potrebni. “Đuro Đaković“ je u tom smislu i u tom kontekstu vrlo važan. Ali isto tako je važna puna suradnja sa nekim drugim institucijama kao što su “Brodarski institut“, “Ruđer Bošković“ i to zaslužuje posebnu pažnju, ali i spremnost onih koji postaju sistem integratori takvih borbenih, složenih sustava kako ne bi iz svojih nekih isključivo subjektivnih, financijskih razloga manje-više radili sve ono što mogu ali posebno ne bi smjeli raditi ono što ne mogu i za što nisu kvalificirani. Ovo izvješće u svakom slučaju naglašava jednu važnu komponentu koja se sve više ističe ne samo kao kao doprinos Republike Hrvatske regionalnoj i široj globalnoj sigurnosti, nego je i dio aktivne vanjske politike, a odnosi se na sudjelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama. Sudjelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama UN-a traje već preko 10-tak godina, a ono što je ovih zadnjih godina vrlo akteulno vezano je uz uspješno sudjelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji ISAF-a koja sa razine od 50-tak vojnika se kao što je planirano ove godine diže na razinu 250 ljudi, a dogodine na 3 stotine ljudi. Takvo povećanje nije samo povećanje ljudi, nego će to biti znatno veći izazov organizacijskom, logističkom i svakom drugom pogledu osiguravanja opreme i svakako to će trebati pratiti i odgovarajuće stavke proračuna koje su vezane uz tu mirovnu operaciju. Preuzimanje PRT-ova, tzv. provincijskih rekonstrukcijskih timova, jer obnova Afganistana kao i obnova svakog drugog područja ili svake druge države nakon rata nije samo zaustavljanje sukoba, nego je posebno osposobljavanje i institucija svakog društva da mogu normalno funkcionirati. Provincijski rekonstrukcijski timovi su praktički doprinos jedna promjena u NATO-vom pristupu rješavanja kriza koja zaslužuje posebnu pažnju i zahtijeva punu suradnju ja bih rekao ne samo Ministarstva obrane, nego gotovo svih ministarstava Republike Hrvatske kako bi se ta zadaća mogla provesti, izgradnja infrastrukture, vodovoda, dalekovoda i sveg ostalog sastavni je dio takvih projekata. No međutim, u jednoj rizičnoj i nesigurnoj okolini svi takvi radovi ne mogu se odvijati bez pune zaštite odgovarajućih postrojbi koje NATO osigurava. Stanje borbene tehnike zaslužuje posebnu pažnju, o njemu je nešto rečeno. Primjedbe svakako da stoje, nisu sporne, prosječnu starost sustava 35 godina, tehnološki svakako nisu prednja špica onoga s čim raspolaže suvremeni svijet, ali rekao bih i sljedeće to naoružanje vojne opreme koje smo imali iz 1991. godine nije bila moderna, nije bila na razini tehnoloških, taktičkih i svih drugih sposobnosti najsuvremenijih oružnih sustava u to vrijeme, ali uspjeli smo u jednoj dobroj suradnji ljudi, tehnike, organizacije, treninga i obuke izvući maksimum i Hrvatska vojska napravila je u tom razdoblju izuzetno mnogo, ja bih rekao najviše bez ikakvog pretjerivanja kad je u pitanju stvaranje Hrvatske države. PZO sustavi primjedba ili komentari zastarjeli, protuzračna zaštita na visinama većim od 3 tisuće metara ne postoji. Činjenica. Mi u naoružanju imamo lake prijenosne protuzračne sustave tipa igla čiji je domet ne znam 2 kilometra, ali svaki drugi oružni sustav sa dometima daleko većih košta 500 ili 600 milijona eura. Da ili ne. Svakako, s obzirom na sve što je rečeno to nije prioritet. Dobar sustav dugoročnog planiranja, tzv. PPBS sustav planiranja, programiranja i korištenja raspoloživih financijskih sredstava jako je važna stavka koliko je on precizan, koliko je pouzdan toliko će se stvarno provoditi svi oni planovi koji su ključni u strateškim dokumentima izneseni. Reći ću još nešto na kraju, a vezano je uz istraživanje i razvoj sustava obrane i obrambenih sustava. Nekad sam pred 10-tak godina kad smo još stvarali oružane snage i Ministarstvo obrane znalo često naglašavati ne smijemo zaboraviti da je ranih 60-tih godina u Sjedinjenim Američkim Državama sveučilišta kao što je MIT, Stanford, …/Govornik se ne razumije./… itd. su bili među glavnim podugovaračima američkog Ministarstva obrane. Prema tome, snažnija pozicija naših znanstvenih institucija kad je u pitanju modernizacija sustava obrane svakako zaslužuje posebnu pažnju i osobno sam svjestan toga, a kao osoba koja je u tom području preko 30-tak, skoro 40-tak godina i utemeljio u okviru Ministarstva obrane institut za obrambena istraživanja i u svakom slučaju u realizaciji svih onih planova koji su zacrtani ta vrsta suradnje Ministarstva obrane sa akademskom zajednicom i sa znanstvenom zajednicom zaslužuje još više pažnje, ona je istaknuta i u ovom izvješću. I ja bih rekao zaključno, klub HDZ-a podržava ovo izvješće zato što je ono cjelovito, objektivno, izbalansirano i odgovorno. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava kadrovskoj politici i ukupnom stanju u oružanim snagama ima temeljni cilj da odgovori na četiri strateška pitanja kada je u kada je u pitanju oružane snage Republike Hrvatske. Prvo je naravno temeljno, a to je zaštita suvereniteta Republike Hrvatske. Da li su one spremne zaštititi suverenitet Republike Hrvatske? Drugo je pitanje da li su spremne obraniti Republiku Hrvatsku u slučaju ugroze? Treće je da li su spremne sudjelovati u mirovnim misijama? četvrto je, da li su spremne sudjelovati u izgradnji sigurnosti i povjerenja, jasno te pomoći civilnim i institucijama u zemlji? To su temeljne zadaće, četiri temeljne zadaće koje, na koje ovo izvješće treba dati precizno mogućnosti, ukazati na nedostatke i stvoriti mogućnost da se u Hrvatskom Parlamentu kao nadzornom tijelu koje nadzire reforme, stanje, nedostatke i vodi brigu o donesenim strategijama razvoja oružanih snaga da dade jedan uvid na osnovu čega se može zaključiti, na osnovu čega se trebaju donijeti određeni zaključci koji trebaju pomoći u sprovođenju daljnjih reformi i jačanja Oružanih snaga Republike Hrvatske. U tom smislu naravno ja moram kazati da mi u naravi naše politike i načina shvaćanja uloge i zadaća kad je u pitanju rasprava o ovoj, ovom izvješću koja se može nazvati primarnim interesom hrvatskog Parlamenta, jer je on prvi stup nadzora stanja u Oružanim snagama da nažalost i kroz odbor i kroz plenarnu sjednicu i do sada pa i sada ovakva izvješća prođu bez prevelikog prevelikog interesa, bez premalo ozbiljnih razmatranja, ozbiljnih kritika ali i davanja onih smjernica i rješenja koja bi trebala pomoći i na strani jačanja uloge Oružanih snaga, ali i na strani stvaranja pozitivnog nadzora hrvatskog Parlamenta nad Oružanim snagama kako je to i zapisano u našem Ustavu ali i kako smo to definirali u zakonskim aktima. Nažalost odmah na samom početku kad je u pitanju stanje obrambenog sustava dolazimo do prvih problema koji se oslikavaju kroz čitav niz nacrta, prijedloga koji se i spominju u ovom izvješću, a koji nažalost nikako da ugledaju svjetlo dana, nikako da ih donesemo, nikako da ih počnemo provoditi. Jedan od njih klub HSS-a je u više navrata inzistirao, tražio pa i u razgovorima i na odboru i na plenarnoj sjednici zahtijevao da se upravo ti prijedlozi zakona čim prije donesu, kao što su prijedlozi Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obrani, straži. Zakon o obalnoj straži koji evidentno, evidentno nedostaje i otvara prostor špekulacijama da zbog nedonošenja Zakona o obalnoj straži čitav aspekt ne samo djelovanja Hrvatske ratne mornarice kao jedne od segmenta Oružanih snaga nego i onaj dio prostora prostora koji je dodijeljen na neki način Hrvatskoj ratnoj mornarici pa i zaštićeni ekološki ribolovni pojas kao jedan posebno osjetljiv element i na unutrašnjem i na vanjskom planu. Nažalost uslijed nedonošenja Zakona o obalnoj straži stalno se nalazi na čekanju. Pa i onaj rog koji smo zadali da će aktiviranje zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa nastupiti 1.1. naravno radi neoperacionalizacije mjera i radnji koje se trebaju poduzeti može biti i aktiviran ali u operativnom smislu neće biti konzumiran. Prema tome moramo kad govorimo o ovom izvješću mi možemo kazati za njega u ovisnosti od preferencija koje imamo da je zadovoljavajuće, da je loše ili da je katastrofalno. To je ono sa stanjem koliko ima u čaši vode. Svako može to izraziti u odnosu na svoje preferencije. Međutim ja držim kad je u pitanju ova tema da onda na tako široki raspon referencija nitko nema pravo. Jer rasprava o ovom izvješću je preozbiljna rasprava. Ona se jednako tiče onih u oporbi i onih u vlasti. Jer naravno ta zadaća čeka svakog. Taj put, te reforme nitko neće preskočiti i nikoga neću zaobići. Naravno one su preozbiljne da bi se na neozbiljni način o njima govorilo. Prema tome kritički izrečene ocjene koje su utemeljene i koje svoju argumentaciju crpe ne samo iz domaćeg okvira gledišta, nego i onog vanjskog okvira, a u izvješću naravno imamo i čitav niz poglavlja koja se upravo odnose i na odnose ove teme sa Europskom unijom, odnose ove teme sa NATO-om pa i drugim subjektima koji se pojavljuju govori o toj i vanjskoj i unutrašnjoj ocjeni koja je bitna za ovu temu. Demokratski nadzor nad Oružanim snagama koji je posebno ovdje pod točkom 3. pod točkom Upravljanja obranom preciziran u početku sam kazao ne možemo kazati da možemo do kraja biti zadovoljni ne u samoj formi. U samoj formi mi imamo ovako blago rečeno posložene te demokratske norme našeg nadzora koje su zabilježene, odbor ih provodi, na plenarnoj sjednici se o njima raspravlja. Međutim stvarnost je ipak nešto drugačija. Nedostaje našem političkom sustavu ozbiljna pozicija realnog demokratskog nadzora ne samo nad pitanjem obrane, jednako je tako i nad sigurnosnim aparatom i na nekim drugim segmentima javne na kojim se samo pod navodnike ima ili postoji parlamentarni nadzor, a u naravni on je samo prešućivanje lošeg stanja i nereagiranje, što je jednako loše kao i ono prvo, na loše posljedice koje iz toga proizlaze. Prema tome ukupni naš politički sustav mora se prilagoditi onim normama koje stalno navodimo, a to su principa na kojima se to događa u zemljama Europske unije, kako to funkcionira i zemljama članicama NATO sustava. Nažalost ne možemo mijenjati samo i stvarati pravni okvir bez jakog sadržaja. A ovdje kad je u pitanju demokratski nadzor nad Oružanim snagama u pitanju je sadržaj kojega nema jer se on prešućuje, jer njega u Hrvatskoj ima samo kad su u pitanju pojedine afere koje se izvlače kao zrno pšenice i pokazuje se na njega, a stvarni sadržaj tih reformi koje trebaju uslijediti kad je u pitanju demokratski andzor onda gotovo ni jedna vlada nema dovoljno hrabrosti da to postavi na onu razinu o kojoj je i Pero govorio prilikom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama o načinu na koji institucije jedne stabilne demokratske države rade, ponašaju se i na koji način utječu da taj demokratski nadzor ne bude samo fikus nego da bude jedna istinska institucija koja reagira, koja upozorava i koja osporava ono što drži da nije u redu i ono što izvršna vlast nije učinila kako je trebala učiniti i nije dovela do onog stupnja do kojeg je to zahtijevao temeljni dokument. Zbog toga apel kluba HSS-a i ovaj puta ide u prilog jačanja demokratskog nadzora nad Oružanim snagama. Kada je u pitanju Republike Hrvatska i Europska unija jasno Hrvatska kao zemlja koja ima status kandidata u procesu reformi Oružanih snaga čini one mjere koje su u nadležnosti Republike Hrvatske, a koje se odnose na reformu cijelog sustava, sustava izobrazbe i jačanja ukupne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska i NATO su u proteklim vremenima uspostavili ozbiljne okvire međusobnog razumijevanja komunikacije, Hrvatska se nalazi pred prijemom u NATO. Na žalost u hrvatskoj javnosti i to je vrlo ozbiljna kritika koju moramo uputiti, postoji veliko nerazumijevanje, neinformiranost, a počesto i namjerno kriva informiranost o ciljevima i ulozi NATO-a. Naime čudno je da 94./95. ili 96. postotak građana koji je podržavao NATO je bio 60, 70% do 75%. Danas je on iz ovih ili onih razloga, iz ovih ili onih okolnosti spao na ispod 35 ili 40%. Prema tome to govori u prilog tezi da je ako je, a koliko imam informaciju sve političke stranke su u svoje dokumente u svoje strateške ciljeve stavili da je i NATO jedan od glavnih međunarodnih ciljeva svih političkih opcija, samim time i Vlade Republike Hrvatske. No onda se postavlja pitanje kako to da su sve političke stranke uvrstile NATO u svoje prioritete, a građani prema svojim preferencijama izgledaju ispuštaju to iz svojih prioriteta. Da li to znači da je došlo do nesklada politike i građana ili da je došlo do nesklada razumijevanja unutar te iste teme. Da li se možda namjerno zloporaba postoji kod načina na koji se pokušava predstavljati NATO. I upravo zbog toga je HSS vrlo jasno kazao zašto će on biti za referendum kada dođe do pitanja ZA i NE. Zašto? Pa upravo radi toga što bi iskazivanjem ne referendumu otvorili dodatno onaj prostor koji bi se suprotstavljao tome da je NATO poželjna institucija koja je Hrvatskoj potrebna. Ja vjerujem da je ona potrebna, ali naravno osim mene vjerojatno i građani trebaju imati razloga da vjeruju u to, ali naravno ne mogu na ovakav način povjerovati kada ih se u samom startu sada pokušava im se kazati da i ne treba referendum. Referendum moramo učiniti radi, da povratimo povjerenje građana u NATO, ali i povjerenje građana u politiku. Referendum je najdirektniji način komunikacije s našim građanima i upravo zato protivljenje referendumu, ja ne govorim u ovom momentu kakav referendum, u kojim okolnostima i na koji način, ali vrlo jasno želim kazati da referendumu. Da referendumu radi NATO-a i radi vjerodostojnosti hrvatske politike. I zbog jedne i zbog druge strane vjerujte referendum treba nositi oznaku DA, a ne NE, jer NE i onih 35% će smanjiti na 15%, a DA će povećati one građane ako ih uspijemo uvjeriti snagom argumenata, snagom činjenica i snagom onih koji se nalaze danas u NATO-u u kojim okolnostima oni danas mogu ostvariti beneficije koje imaju u NATO-u, na koji način ostvaruju beneficije. Da li je to veći trošak ili manji trošak, da li su njihovi građani u odnosu na današnje promišljanje poput naših susjeda Slovenaca zadovoljni s tim činom ili nisu, to su oni odgovori koje naši hrvatski građani očekuju. Zatvaranje prava našim građanima, zatvaranje vrata da oni trebaju samo kucati na vrata koja su zatvorena, neće stvoriti povjerenje ni u odnosu na NATO ni u odnos na vjerodostojnost hrvatske politike. **Šeks, Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Naslov ovog izvješća glasi: Prijedlog godišnjeg izvješća o spremnosti obrambenog sustava provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj. U zadnjem "Feralu" pročitao sam jedan sjajan članak Viktora Ivančića koji nosi naslov: "Koji nam je kruljac" i razdiobu pojma časnik i oficir. Ja bih ovu priču možda mogao ubaciti starešine, to su oni stariji po činu oficira, neću definirati, ali časnikom ne bi trebao biti netko tko bi nekoga hladnokrvno lišio života ko' prodaje naftu, kopa tunele, šverca ne znam dijamantima, bježi od zakona ili terorizira nedužnu javnost, diže milijune eura sa tajnih računa i tome sl. Svaka čast časnim časnicima, većina je takvih u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Kao što je državni tajnik prije spomenuo, ljudi s karizmama. Ali javnost na neki način stječe dojam da '90-tih je bilo ponekad lakše napredovati onima koji nisu baš u svakoj prilici bili neporočni. Pogledajmo recimo generala Zagorca, ovo izvješće je i izvješće o kadrovskoj politici Oružanih snaga. Postavljam si pitanje između ostalog, i koja je razlika između njega recimo i Luke Raića koji je nedavno dignuo 280 milijuna eura ili nekih 2 milijarde kuna. Jedan je švercao oružje, drugi navodno jugodinare. Jedan i drugi razvili su unosne biznise. Rajić ima najbolju mljekarsku industriju koju je '94. preuzeo za 66 tisuća 666 prosječnih plaća, a ovaj drugi kupuje sad hotele po Beču. Jedan i drugi sklonili su se u inozemstvu nakon otmice sinova, ali tu dolazimo do razlike. General Zagorac izgubio je političku naklonost, a izgleda da je Luka Raić ima ili stječe. Gotovo da bez kucanja ulazi u vitalne hrvatske institucije. Govorim to i između ostalog zbog nekih dvostrukih mjerila koji egzistiraju u javnosti. I zbog toga taj pojam časnik ne bi trebao imati dvostruko mjerilo. Jasno u ovom izvješću ima dobrih stvari. Ukinuće vojnog roka, dobro nije riječ o ukinuću već prolongiranju služenja vojnog roka, ali ovo što imamo da više od 50% novaka odabire civilno služenje vojnog roka, to više doista nema smisla i s tom pričom treba prestati. Dečke treba pustiti, jasno doma. Vojsku treba 100% profesionalizirati, ali prije toga dvije riječi o NATO-u koji poprima centralno mjesto ovog izvješća. Predsjednik Sabora je pred recimo 7, 8 dana otprilike izjavio, Hrvatska u NATO ulazi bez referenduma. U "Vjesniku" čini mi se da je to bilo u ponedjeljak, Predsjednik Mesić isto tako progovara za NATO, nije potreban referendum. Čini mi se da je tu diktu ponovio i ministar Rončević u jučerašnjim nekih glasilima. Što ćemo mi sad sa tim NATO-om? Hrvatska bi trebala u NATO 2009. Hrvatska bi trebala dobiti pozivnicu 2008. Jasno hrvatski građani su uvijek protiv svega, to je jasno. Eventualni referendum sigurno neće proći i to nam je jasno. No, sada isto tako bit. Bez ulaska u NATO Hrvatska neće ući ni u Europsku uniju jasno, ne treba glorificirati ali u Europskoj uniji u kojoj se neusporedivo više radi nego u Hrvatskoj, gotovo sve je izuzev ne znam, našeg mora, ribe, vina, hrane bolje nego u Hrvatskoj. Da li će Hrvatska ući u NATO ne ovisi i to želim reći o Hrvatskoj, već ovisi o NATO-u. Da li će Hrvatska ući u Europsku uniju ne ovisi o Hrvatskoj, nego ovisi o dobro je da imamo visoko mišljenje o sebi. Zašto biti skromni? Ali ponavljam, da li će Hrvatska ući u Europsku uniju ili u NATO, to ne ovisi o nama, nego njima. Od tog istog nesavršenog svijeta ovisilo je da li će ili neće doći do rata na tlu ex Jugoslavije? Kada će rat prestati? Kada će koja zemlja biti međunarodno priznata? A Bogami ovisi i da li će i kada neka od njih ući u Europsku uniju, odnosno NATO? Bez NATO-a nema Europske unije. Ja kažem nije problem u NATO-u. Istina, on gubi dosadašnji smisao, njegova uloga nije više isključivo vezana uz Europu i to je opasno. Njegova uloga sve više postaje uloga na Bliskom i srednjem Istoku, Bogami i Tihom oceanu. Problem je ja kažem, ne u NATO-u nego u hrvatskome stablishmentu, bilo da je riječ o opoziciji, bilo poziciji, koji u središtu, ne znam, NATO-a u Bruxellesu ili kad izlaze izvan ove zemlje, gotovo da se tako izrazim skidaju gaće. Nije problem u NATO-u, već kada zastupnici dižu ruke za izgubljene misije poput one u Afganistanu. Na svu sreću, Bog nas je prosvijetlio i mladiće nismo poslali dole u Irak. To je bit. Ja znam, što Hrvatska više bude odgađala ulazak u Europsku uniju, to će više biti ovisna o samoj Europskoj uniji, o njihovom kapitalu, o njihovim investicijama, preuzimanjima. No, bez obzira na sve treba donijeti jasna pravila pod kojima se ulazi i u Europsku uniju, odnosno NATO i reći ljudima što dobijaju, što gube. Dobijaju obveze da će morati puno više radit, dobivaju obvezu da će se morati transparentnije ponašat i shvatit ćemo isto tako da nam nitko iz te Europe ili NATO-a ništa neće za ništa pokloniti. Ali, isto tako ni jedna zemlja koja je ušla u Europsku uniju od Europe nakon toga nije izgubila tim ulaskom, bilo da je riječ o starim zemljama, stare Europe ili o ovoj Češkoj, Sloveniji, Slovačkoj, a da ne govorimo o Rumunjskoj, Bugarskoj ili šta ja znam, sutra nekim drugim državama. Referendum znači da ili ne. Istina, Ustav ga ne pretpostavlja, ali ako gro građana želi, e i ja sam isto za taj princip kud svi Turci, tu i mali Mujo, ali ljudima treba jasno reći istinu. Sve ono što je za i sve što je protiv. A ja sumnjam, da će ga i jedna vlast na kraju raspisati. Gospodin Ćosić Krešimir je rekao, svaki sustav košta kojega bi Hrvatska trebala preuzeti petsto i više stotina milijuna eura. Hrvatska jasno da sama to ne može nabavljati. Prošla su ona vremena kada se praznilo banke da bi se ne znam, za polovne sustave S-300 ili kako se zovu, izdvajalo po tristo i više milijuna dolara. Kada govorim o Oružanim snagama, dvije riječi o nabavci oklopnim transporatera i tih višenamjenskih aviona. Riječ je ovdje također o par stotina milijuna dolara jasno. SAB je započeo kampanju za prodaju svojih 12 aviona …/Govornik Hrvatskoj. Cijena svakog aviona je 30 do 40 milijuna dolara. Konkurira mu jasno američki F-16. Ali, sad tko nudi offset program? Što je sad s druge strane nabavkom oklopnjaka? Glupost je kupiti i finske i austrijske oklopne transportere. Što je sa zajedničkom hrvatskom, srpskom izradom tenka M-84 u ovome trenutku? Ja osobno držim da je to dobro. Nije dobro ono što se dogodilo '91. kada je Vukovar gorio, kada je Hrvatska povukla iz Vukovara 12 najmodernijih tenkova i preko Zagreba, Rijeke prodala ih Kuvajtu, dok su stotine, tisuće mladiće naprosto ginule. Zašto to spominjem? Zato jer govorim i o offset programu, jer se Hrvatska na neki način mora industrijalizirati. Iako teško da će Hrvatsku industrijalizirati vojna industrija. Ali, Mađarska je u sklopu leasinga od 14 aviona uspjela Šveđane natjerat da kroz "Electrolux" zaposle 3 tisuće 700 ljudi. Da li jedna deindustrijalizirana Hrvatska može uopće u takvim tehnologijama nekoga zaposliti vlastitim kapitalom? To je bit. Hrvatska je za rata, a to je valjda jedinstveni slučaj, ostala bez cjelokupne ratne industrije, ali su zato neki i zbog toga postali danas naftaši, kupci bečkih hotela i to je drugi razlog zašto bi Vlada morala objaviti tajne račune u inozemstvu namijenjene kupnji oružja. Još jednom ću ponoviti da je Raić jednom transakcijom dignuo preko 50% novaca, kojega je Hrvatska potrošila na naoružanje od tamo '91. do '95. Kuriozitet. Jučer su me nazvali ljudi sa aerodroma ovdje u Zagrebu da je dana 24.2. za Zürich letom 040460W letio Ivić Pašalić i odmah kažu četiri dana kasnije ide prodaja "Dukata". Vjerojatno to nema veze, ali kurioziteta radi evo rekoh reći Tajkuni vidimo danas su stupovi društva, od revizije pretvorbe nema ništa niti je će biti a ona antologijska Rojsova diktat: "Tko je ja jamio jamio." Valjda bi zaslužila da bude ovjekovječena i njegovom bistom u Hrvatskom saboru. Stanje obrambenog sustava. Hrvatska 1991. nije imala ništa. Imala je onih dvanaest tenkova u Vukovaru pa ih je prodala Kuvaitu. 1991. Hrvatska je bila razoružana a nakon toga i zbog embarga gdje je i Hrvatska uloga u Bosni također tome doprinosila. Na strani 11. govorite da ćete Hrvatskom ratnom mornaricom doslovce štititi ekološko-ribolovni pojas. To je gospodo neostvarivo, da ne kažem glupost. ZERP možemo štititi samo jako ribarskom flotom. Ribarsku flotu treba gospodo razviti, ne razvijati ratnu mornaricu jer tamo gdje će biti hrvatska ribarica, tamo zasigurno neće biti talijanska i to je bit. Suverenitet 2007. je nešto vjerojatno drugo od onoga iz '45. ili '53. I konačno, što nam ostaje nakon 14 tisuća žrtava kada svi veliki sustavi a navodno da bi iduće godine trebao i HEP biti prodan. Ostat će nam vlast, ponos, da smo svojih na svome, himna, zastava, nogometna reprezentacija gdje će sve više igrati i Brazilaca ali svi veliki nacionalni sustavi od banaka, HT-a, Plive, sutra HEP-a biti će u vlasništvu kapitala koji hoće ili neće imati hrvatski predznak i relevantno je, a hrvatska vojska će možda više biti u funkciji zaštite tog kapitala nego same države. Međutim, rat je za nama. Ja se slažem i sa onima koji kažu da nam je rat između ostalog i nametnut ne samo od Beograda nego i od svjetskih moćnika. Sjećam se kad je Baker rekao Markoviću da tenkovima povrati granice, a ovaj ne shvaćajući valjda da kada prvi metak bude ispaljen da više neće biti ni Jugoslavije ni JNA i da kreće agonija u kojoj će na kraju stradati 250, možda 300 tisuća ljudi. Međutim, više rata ovdje ipak neće biti. Vojska nam je potrebna gotovo simbolička, vojska vrhunskih profesionalaca, vojska koja neće trošiti više od 2% bruto društvenog proizvoda. NATO zahtijeva barem 2%. Znači, ulaskom u NATO trošak obrane biti će veći iako će stići neki sustavi koje inače Hrvatska sama nikada ne bi mogla dobiti. Zbog gospodarskih problema ja tvrdim da i 2007. za vojsku neće biti izdvojeno 2% nego će biti manje i to je ajde malo utješno da se manje troši za vojsku. Nije utješno da su gospodarske prilike takve kakve jesu. Jasno je da sve to troši i ove rezerve i zato treba i reorganizirati oružane snage ali to neće, još jedanput želim reći, učiniti politika. To može zapovjedni kadar, samo oni, to mogu časnici u pravom smislu te riječi. Hrvatskoj ne treba megalomanska vojska, treba imati snage brzog odgovora, snage visoke spremnosti i trebaju naši vojnici ostajati u Hrvatskoj a ne odlaziti u pogubne misije, u izgubljene misije a jedna od takvih je zasigurno i ona u Afganistanu. Danas Hrvatska ima 23 tisuće 874 ustrojbena mjesta, upravni dio tisuću 767, oružane snage 21 tisuća 344, ostali 763. Tu brojku treba jasno spustiti na 16-17 tisuća ljudi ali dobro plaćenih vojnika a ne da služenje u vojski više liči na socijalu nego državnu službu. Istina, neki se onda pitaju kako netko sa 5 hiljada kuna vozi Mercedes ili BMW itd. No, isto tako No, isto tako što prije treba neperspektivne objekte vratiti lokalnoj samoupravi. Za mene ovo izvješće nije sporno, može ga se prihvatiti ali o njemu bi trebalo dugo i ozbiljno raspravljati. Hvala. Apostrofirali ste neko moje navodno stajalište izraženo u tisku u vezi referenduma "DA ili NE za NATO". Postoji Državni odbor za NATO kojega su koopredsjednici predsjednik države, Vlade i Hrvatskog sabora. Ja sam jedan od koopredsjednika toga Državnog odbora za NATO u kojem se odboru nalaze i predsjednici i potpredsjednici Hrvatskoga sabora, ministar obrane, načelnik Glavnoga stožera. Ja sam izrazio u medijima stajalište da sa ustavno-pravnoga gledišta dijelim mišljenje i predsjednika Republike i Vlade da sa ustavno-pravnog stajališta nije nužan referendum radi ulaska Hrvatske u NATO. Drugo je sa političkog stajališta, to to je druga stvar. Ali sa ustavno-pravnog stajališta ja sam izrazio to svoje gledište. Da li sa nekog drugog stajališta zakonskoga, političkoga treba ili ne referendum za NATO to je pak druga stvar. Ovo je samo u okviru ustavno-pravnog stajališta. Imamo pet ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani predsjedniče, ispravljam dva netočna navoda uvaženog kolege Kajina. Prvo kaže: "Hrvatski građani su uvijek protiv." govoreći o ovome dijelu oko anketa vezano za ulazak u NATO savez. Pa normalno da su protiv kad ih je puno puta do sada politika nasanjkala pa odlučivala u njihovo ime. Hrvatski građani moraju znati pune informacije da bi mogli donositi odluku. Drugi ispravak netočnog navoda odnosi se na onaj dio, kaže: "Nema razlike između Zagorca i Rajića.". Ima. Bar je protiv Zagorca pokrenut kazneni postupak, protiv Rajića nije i niti će ikad biti. Drugi ispravak poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče. I ja ću također ispraviti dva netočna navoda. Naime, netočni navod se odnosi na

a nikako ne treba to tumačiti da su reforme i priprema za ulazak u Europsku uniju zbog Europske unije već prije svega zbog nas. Drugi netočni navod je već jednim djelom ispravio i kolega Kovačević, da referendum neće proći jer su Hrvati ionako protiv. Pa nisu u ovom trenutku građani Republike Hrvatske protiv već sada istraživanja da je takva nepovoljna, nepovoljne rezultate. Što ne znači da bi takav rezultat bio i na samom referendumu. Međutim i ovakva izjava na kraju krajeva dodatno smeta građane jer ispada da su građani neuki i da Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče želim ispraviti navod kolege Kajina kako ulazak Hrvatske u Europsku uniju ovisi samo o Europskoj uniji. Iako to i nije tema rasprave. Taj navod naravno nije točan a može biti i opasan ako ćemo se i dalje s njime poigravati i zbog javnosti i građana ove države treba reći. No oni koji su posljednji u lancu odlučivanja o ulasku Hrvatske u Europsku uniju su državljani Republike Hrvatske s biračkim pravom na referendumu. I što god Europska unija odluči zadnju odluku će donijeti građani, državljani Republike Hrvatske a ne Bruxelles. Hvala. Četvrti ispravak poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče ispravljam netočan navod uvaženog kolege Kajina o navodno nekih 12 tenkova iz Vukovara prodanih u Kuvajt. Nikakvih 12 tenkova nije bilo u Vukovaru 1991. pa da su onda prodani u Kuvajt. Osim ako ne mislite možda na one uništene koji su otišli kao staro željezo ali o tome mi podataka nemamo. Hvala. I peti poštovani zastupnik Zdravko Sočković, izvolite. **Sočković, Zdravko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora želio bih ispraviti netočan navod gospodina Kajina da je 12 tenkova izvučeno iz Vukovara i da je prodano u Kuvajt. Istina je sljedeća da je finalizator tenka «M-84» bio «Đuro Đaković» i da je imao međunarodni ugovor sa Kuvajtom gdje je obveznik bila i Republika Hrvatska. Isporučeno je samo 17 tenkova ali «Đure Đakovića» koji su novi napravljeni. Isporučeno je u Kuvajt da bi se ispoštivao međunarodni ugovor jer bi inače imali velike sankcije i isti su i naplaćeni u korist Republike Hrvatske. 11,07 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika SDP-a. I vi ste imali ispravak? Upravo to sad i činim poštovani potpredsjedniče. Izvolite. Klub zastupnika SDP-a će podržati izvješće o spremnosti obrambenog sustava za provođenje kadrovske politike iz ukupnog, o stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Nema nikakve dvojbe da ovim izvješćem se iznosi čitav niz statističkih, pravnih, političkih i drugih ocjena, procjena i podataka iz kojih je sasvim razvidno da je Republika Hrvatska u ovom području napravila značajan pomak. Osim toga jasno je i vidljivo da je taj pomak uočen i od strane, ajde da tako kažemo objektivnog promatrača i sudionika vezano za provođenje i pripremu

Šta je važno naznačiti? Koliko god raduje politička ocjena jednog saveza kao što je NATO da smo napravili velike pomake još je važnije za nas uočiti činjenicu da smo dobili jasnu potvrdu da je Republika Hrvatska odnosno njen obrambeni sustav po prvi puta dobio ocjenu da je osposobljen samostalno, dugogodišnje upravljati i planirati vlastitim razvojem i razvojem Oružanih snaga radi osiguravanja zapravo onoga o čemu često puta nije bilo govora u dosadašnjem dijelu ovog našeg izvješća a to je mir i stabilnost o kojem u pravilu se malo govori kad to imamo, ali strahovito puno znamo zapravo vapiti za istom tom činjenicom kada je to ugroženo ili kada toga nemamo. Drugo što je važno uočiti jeste da je Republika Hrvatska u ovom i na temelju ovog izvješća pokazala da je u stanju upravljati zapravo u tzv. kriznim situacijama u suradnji sa drugima kada se radi o našim vojnim misijama izvan Republike Hrvatske i samostalno što je opet također veoma važno. Treće što po našem mišljenju također treba otvoreno naglasiti jeste da su dijelovi oružanih snaga osobito pješadijske satnije zatim helikopteri «MI-8» te … /Govornik se ne razumije./ … razminiranje sudjelovali sa NATO snagama u provođenju vojnih vježbi iz kojih se pokazalo da su oni interoperabilni, da su oni u cijelosti ispunili zahtjeve NATO saziva i da su u tom pogledu, saveza, i da su u tom pogledu zapravo pokazali da mogu biti u cijelosti kompatibilni a kao reprezentant naših oružanih snaga u suradnji i u zajedničkom djelovanju sa NATO savezom. Dakako mi bi ovdje htjeli posebice naglasiti da sve ove radnje zapravo se vode i priprema oružana snaga ne radi toga da bi bilo gdje u zemlji ili izvan zemlje, bi bila upućena da vodi ratne odnosno vojne operacije između ostaloga i radi uspostave mira nego kako ovdje lijepo se kaže radi zapravo: «Jačanja međunarodnog i unutrašnjeg mira i stabilnosti kao trajnog opredjeljenja Republike Hrvatske». Prema tome nama je primarno mir i stabilnost, obrambena naravno sigurnost i sigurnost naše zemlje i dakako danas sutra onih članica s kojima ćemo biti u NATO savezu ukoliko dođemo u takvu priliku da to postignemo i da postanemo punopravni član NATO saveza. Valja naznačiti isto tako da ovaj dugoročni plan zapravo unaprijed pokazuje potreba da sredstva koja sada izdvajamo bi trebalo što prije pokušati podići izdvajanje iz proračuna do 0,2%. Mi sada imamo negdje 1,78 … /Govornik se ne razumije.» posto izdvajanja iz proračuna. Iz prostog razloga ne samo radi približavanja NATO sustavu nego radi potreba Republike Hrvatske, radi osuvremenjenja njenog naoružanja, njene vojske radi osuvremenjenja njenog naoružanja i sredstava koji su očigledno sada polako postali opterećenje s obzirom na zastarjelost i u tom pogledu iznimno značajnu ulogu ima ne samo Ministarstvo obrane kao što se to obično kaže ili vojno zapovjedništvo nego ako smijem reći prije svega Vlada Republike Hrvatske gdje sukladno zakonu Vlada Republike Hrvatske je nositelj opravdanih priprema Republike Hrvatske i sukladno time ima najveću političku odgovornost zajedno sa vrhovnim zapovjednikom odnosno Predsjednikom Republike Hrvatske oko stanja Oružanih snaga. Sabor mora stvoriti zakonske uvjete, političke i programske uvjete i naravno proračunske uvjete da se mogu ti projekti ispuniti i ostvariti. Ono što je veoma važno ovdje naznačiti jeste da čitav niz ovih pitanja poprima drugačiju dimenziju a osobito s aspekta postizanje krajnjeg cilja kojeg mi želimo postići. To je mir, sigurnost i stabilnost Republike Hrvatske u zemlji i u okruženju i u Europi i u svijetu u cjelini, a to je puno lakše ostvariti i to fino proizlazi iz ovog izvješća ako postanemo članica NATO saveza. Mi da bismo to ostvarili, da bismo taj cilj ostvarili morat ćemo dosta toga poraditi. Ali valja počiniti i onu iznimku da svi elementi koji se vrednuju pokazuju da smo na dobrom putu i da u tom pogledu se dogodilo već prošle godine početkom 11 mjeseca da smo u Rigi dobili ohrabrujuće stajalište članica NATO saveza koji su naznačili da bi vjerojatno početkom iduće godine mogli dobiti i poziv da se priključimo NATO savezu s obzirom na kvalitetu posla i rada koje mi radimo i kao pripadnici partnerstva za mir i kao naravno samostalni vojni subjekt koji pokušava uraditi i izvršiti reorganizaciju vojske i njenu prilagodbu i pripreme da u cijelosti udovoljava standardima NATO saveza. Ono što ne bi bilo dobro da se dogodi Republici Hrvatskoj ne bi bilo dobro da se Republici Hrvatskoj dogodi da mi budemo pozvani u NATO savez, a da sadašnji stupanj opredijeljenosti naših građana za ulazak NATO saveza ostane na ovoj razini ili bude još niži. Jer je to apsurdna situacija. Ako želimo mi sigurnost i stabilnost, ako želimo na kraju krajeva jednom takvom savezu omogućiti i istodobno sebi omogućiti da koristimo potencijale takvog saveza u slučaju ugroženosti mira na našem prostoru danas sutra, onda moramo daleko, daleko više komunicirati komunicirati sa našim građanima o ovim pitanjima koje ponekad nazivamo nekakvom službenom, vojnom ili ovakvom ili onakvom tajnom jer mi zapravo o onim pitanjima koji jesu sami po sebi tajna i nema potrebe da razgovaramo, nego razgovaramo o onim pitanjima koji imaju demokratsku, političku i drugu dimenziju i koju trebaju i moraju naši građani razumjeti da bismo mogli o ovim pitanjima meritorno zapravo odlučiti. Naime, što hoćemo mi iz Kluba zastupnika posebice naznačiti. Bez obzira koja politička opcija bi bila na vlasti, bez obzira na to što formalno-pravno, ex lege Ustav ne zahtjeva referendum o tome da se odlučuje referendumom o priključivanju NATO-u. Ne vjerujem da postoji bilo koja ozbiljna politička opcija koja bi donijela odluku o priključenju NATO-u samo na osnovu odluke Sabora ako bi ispod 50% građana u svim anketama bilo za to da se priključimo NATO savezu. Zbog toga je veoma, veoma važno komunicirati s našim građanima, objasniti sve prednosti, sve nedostatke, pa i zablude koje se često puta kod nas znaju spominjati i sa ove govornice o tome kakve sve obveze kao unaprijed unaprijed prihvaćamo ako postanemo članica NATO saveza u odnosu na ono što zapravo stvarno jeste i što stvarno treba činiti. Drugo što bismo mi morali biti potpuno svjesni jeste činjenica da iako formalno-pravno po Ustavu nije nužan referendum da bi se odlučilo o ulasku u NATO ne smije se zaboraviti da sukladno članku 86. Ustava postoji mogućnost prvo da Hrvatski sabor, a ako bi bila ovakva situacija potpore od građana može raspisati iz svog djelokruga uvijek referendum kao što i predsjednik može kada su u pitanju ne znam određena pitanja osobito kada se radi o pitanjima koje je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske može raspisati referendum. Prema tome, postoji mogućnost da se raspiše referendum i na osnovu takve političke procjene situacije osobito ako bi ona bila podgrijana stajalištem i zahtjevima građana da se o tom pitanju eventualno razmotri i odlučuje referendumom. I naravno, postoji ona situacija kada se mora odlučiti referendumom. To je opet člankom 86. Ustava predviđeno ako više od 10% ukupnog biračkog tijela naših građana zapravo prikupi potpise i podnese zahtjev da se odlučuje referendumom. Prema tome, referendum nije u krajnjoj liniji isključen. Tada se referendum mora održati, jer takva odluka je obvezujuća. Ali se postavlja ono pitanje zapravo što mi dobijemo ovakvim ili onakvim odlučivanjem i zašto mi vodimo tolike rasprave o tim pitanjima oko odlučivanja. Mi vodimo rasprave o metodologiji umjesto da vodimo rasprave o sadržaju. Mi moramo doći do toga da li se građanima Republike Hrvatske, Republici Hrvatskoj isplati, da li je potrebno da budemo zbog obrambene sigurnosti, stabilnosti kod nas i u svijetu članice NATO saveza ili ne. Ja osobno vjerujem da se to isplati, da se treba na tome itekako poraditi. Ali isto tako treba ugraditi u sve pristupne dokumente kojim ćemo pristupati i potpisivati kod ulaska u NATO NATO savez naravno ono što iz Ustava samo po sebi proizlazi i iz prirode i naravi NATO saveza da o svim bitnim pitanjima koji se tiču prije svega suvereniteta, koji se tiču prekršenja financijskih ovlasti i koji se tiču obrambenih, upotrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske se odlučuje u skladu s našim Ustavom i našim zakonom. To je načelno stajalište koje samo po sebi proizlazi zapravo iz samog Ustava i u tom pogledu ne bi smjelo biti dvojbe. Ali onda nema razgovora o tome da će se ne znam graditi vojne baze pojedinih članica NATO saveza na području Republike Hrvatske, a da o tome neće odlučiti Sabor. O tome će odlučiti Sabor. Po potrebi odlučivati i građani referendumom itd. ako bi uopće takva verzija došla, a ja sam siguran da nitko drugi, da nitko od građana Republike Hrvatske takvu ideju ne bi htio prihvatiti. Kao što isto tako je posve jasno da Oružane snage izvan Republike Hrvatske osim u Ustavom iznimno dopuštenim uvjetima ne mogu izaći a da o tome ne odluči Sabor. Prema tome, nema automatizma. Treba jasno i precizno sva ta pitanja objasniti našim građanima. Treba našim građanima stvoriti uvjete i pretpostavke i isto tako treba jasno za razliku od nekih koji upozoravaju na moguće destabiliziranje ovog prostora u okruženju ja ne mislim da bi se trebalo pozivati na takve strahove. Ja mislim da se treba pozivati na ono što je daleko važnije. To je pitanje mira, stabilnosti i sigurnosti kao opće vrijednosti u kojem treba živjeti ova zemlja, građani ove zemlje i na kraju krajeva Međunarodna zajednica jer su to preduvjeti bilo kakvog razvoja i napretka i bilo kakvo podizanje standarda pa i kod naših građana i naše zemlje i zbog toga je to jako važno zapravo naznačiti. U tom pogledu treba raspravljati o NATO-u u jednom drugom svjetlu. Ne o NATO-u kao vojnom savezu koji je primarno namijenjen za obrambeno-sigurnosne aktivnosti i to u onoj situaciji da pruži otpor na agresora i agresiji kao što je bio do NATO doživljava svoju bitnu transformaciju. On sve više i više dobiva svoju političku i demokratsku dimenziju. On postaje zapravo savez koji djeluje na razvoju općih uvjeta mira, sigurnosti i stabilnosti. I u tom pogledu valja posebice naznačiti da se on itekako transformira da bi mogao pružiti kvalitetne usluge u sprječavanju prije svega međunarodnog terorizma, zatim širenja širenja oružja za masovno uništenje, pitanje borbe protiv organiziranog trgovanja narkoticima, ljudima itd. Prema tome, NATO dobiva i jednu drugu potpunu dimenziju i isto tako on kao vojni savez treba istodobno djelovati preventivno da upozori sve da bilo koju od članica ili savez u cjelini ili ako bude napadnut da će se zajednički braniti i obraniti. Drugo, da je on validan subjekt koji po svojoj reorganizaciji i organizaciji, opremljenosti, obučenosti i osposobljenosti i vojnog ne samo ovog civilno-političkog aspekta ili obavještajno-sigurnosnog aspekta je u stanju da bude kvalitetan partner Sjedinjenim Američkim Državama i kao članici NATO saveza i samostalnoj oružanoj sili zapravo u odnosu na zaštitu temeljnih vrijednosti koje su bitne u današnjem suvremenom svijetu. Zbog toga je veoma važno zapravo na drugačiji način pristupiti rješavanju ovim pitanjima i naznačiti ono što je osobito bitno, a to je da Republika Hrvatska i kad nije članica NATO saveza treba i mora kao članica Ujedinjenih nacija sudjelovati zapravo u održavanju mira i davati doprinos jačanju mira i stabilnosti u svijetu kao članica Ujedinjenih nacija i tamo gdje su krizna područja. I u tom pogledu važno je naznačiti da svi naši oblici sudjelovanja i u Oružanim snagama i kroz obučavanje i kroz održavanje mira su vezane uz zajedničko odlučivanje, odnosno odluke Ujedinjenih naroda eventualno Europske unije, a nikada izvan toga. I u tom pogledu svaki puta kada su te odluke u pitanju posebice smo donosili samostalne odluke u kojoj mjeri, u kom obliku i u kojim sredstvima ćemo i mi sami dati svoj doprinos i sudjelovati u tom pogledu. to su veoma važna pitanja. Ona su naznačena u ovom izvješću, ona su potencirana u ovom izvješću i ona pokazuju da u svim tim segmentima Republika Hrvatska je napravila značajan iskorak. Da je taj značajan iskorak je veoma kompatibilan sa svim standardima NATO saveza i da u tom pogledu nastavak ostvarivanja dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske i njegove primjene zapravo i daje jamstvo da će Republika Hrvatska ne samo dobiti pozivnicu, nego kad dobije pozivnicu biti osposobljena da može biti odmah pristupiti NATO savezu, a odluku o tome trebaju na validan način u skladu sa Ustavom donijeti s jedne strane Sabor i po potrebi naši građani referendumom, s tim da mi moramo pripremiti građane da budu dovoljno kvalitetno i dobro informirani da mogu o tome odlučiti, a ne samo glasati. Hvala lijepa. Štovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, štovani gospodine državni tajniče. Pred nama je izvješće koje daje jednu objektivnu ocjenu o stanju Oružanih snaga. I mislim da izvješće svakako treba podržati. Nema ozbiljnih primjedbi. Naravno da ima kritičkih osvrta. Hrvatska vojska uživa poseban ugled u hrvatskom društvu, prvenstveno zbog svoje vrijedne uloge u Domovinskom ratu i nezamjenjive uloge. Pa evo moja prva primjedba da se samo Domovinski rat spominje jednom u cijelom izvješću. Mislim da se toga ne moramo stidjeti i da moramo istaći da je sadašnje stanje pripravnosti koje je vrlo dobro uz lošu tehničku opremljenost zbog nedostatka financija velikim dijelom ujedno i posljedica upravo iskustva i Domovinskog rata. Hrvatska vojska se razvija u ovom trenutku ja bih rekao pod utjecajem tri glavna čimbenika. Prvi je preustroj hrvatske vojske iz ratnog u mirnodopski ustroj, što je vrlo teško. I to razdoblje su sve vojske koje su bile u ratu u povijesti prolazile godinama i desetljećima. Drugi razlog ili drugi čimbenik koji utječe na preustroj hrvatske vojske je međunarodna situacija i okružje, pristupanje međunarodnim integracijama koje daje naglasak na te procese. I treći nedostatak je financiranje jer jednostavno ne možemo paralelno obnavljati državu nakon rata, razvijati gospodarstvo, snositi financijske troškove socijalnih tereta poslijeratnih i u isto vrijeme izdvojiti za vojsku koliko treba. Ali ovo posljednje se popravlja i mi smo evo ove godine došli do tih famoznih 2% izdvajanja državnog proračuna, što sigurno nije dovoljno ali je minimum minimuma. U šesto poglavlja ovog izvješća ja ću nekoliko istaknu i na njih se osvrnuti. U poglavlju broj jedan mislim da treba reći da je opis sigurnosnog okruženja vrlo kvalitetan i da je on ovaj puta više više nego u dosadašnjim izvješćima stavio naglasak i na regionalnu sigurnost. Drugim riječima vrlo kvalitetno i objektivno se opasnost u regiji valorizirala i uključila u ovo izvješće. Opasnosti u regiji naravno treba realno sagledati. Radi se o politički nemirnim situacijama koje nas čekaju u Srbiji, o neriješenom Ustavu, izmjeni Ustava Bosne i Hercegovine itd. Iako su te susjedne države naravno u sklopu međunarodnih integracija ipak se i ovdje sa opravdanjem ističe da će obrana motriti na tu sigurnosnu situaciju i prema njoj se usklađivati. Nju se ne smije zanemariti i to je ovdje uključeno. Sigurnosno okružje naravno globalne razine je vrlo objektivno sagledano i govori se da najveće opasnosti u ovom trenutku dolaze od onih zemalja koje su u tim svjetskim ekonomskim i socijalnim previranjima ostale nažalost na dnu po svojoj organizaciji po političkim ekonomskim dostignućima i postaju svjetska žarišta potencijalnog globalnog terorizma. Naravno hrvatska vojska ima tu svoju ulogu u sve otale strukture društva da se od toga brani. Jasno da hrvatska vojska pri tome ne nastupa više individualno kao što je to bilo u Domovinskom ratu nego nastupa u sklopu institucija europskih i svjetskih koje su se zbog toga udružile i koje zbog toga integriraju našu vojsku korak po korak u takav jedan globalni sustav obrane. I mislim da je hrvatska vojska tom zadatku dorasla. Ja bih iz izvješća istaknuo i sustav edukacije, školovanja i obuke jer mislim da je u 2006. godini doista napravljeno nekoliko velikih iskoraka u tom smjeru. Jasno da su edukacija i školovanje usmjereni dostizanju NATO standarda, jer to je naš cilj konačni, i na tom putu uz velike financijske poteškoće Ministarstvo obrane je ušlo u suradnju sa civilnim, sveučilišnim i znanstvenim i drugim edukacijskim institucijama i napravila nekoliko dobrih projekata u kojima se sada školuje značajan broj mladih ljudi za buduću aktivnu službu u našim Oružanim snagama. U 2006. godini upravo u tom smjeru napravljen je i važan dokument, to je koncept izobrazbe za potrebe Oružanih snaga mislim da je to vrlo važan dokument koji upravo treba kvalitetom naših ljudskih potencijala nadoknaditi tehničko zaostajanje zbog financijskih nedostataka. U tom dijelu imam zapravo samo jedno pitanje i primjedbu. Naime i u 2006. godini nije održana ni jedna obuka pričuve i s time se zapravo nastavlja već veliki niz godina u kojoj pričuva nije dodatno obučavana. I evo, moje pitanje bi bilo kada se predviđa uvesti edukaciju i obuku pričuve, jer je to silno važan element u strategiji obrane Republike Hrvatske ne samo u bližoj nego i srednjeročnoj budućnosti. Znam da za to treba velikih financijskih sredstava ali vjerujem da bi se organizacijskim potezima i ovdje nedostatak financija mogao nadoknaditi. To nije samo karakteristika 2006. godine. To je nažalost stanje već čitav niz godina. U poglavlju o međunarodnoj obrambenoj suradnji ističu se tri glavne aktivnosti, jedno je bilaterala, drugo je multilaterala i treće posebno sa naglaskom suradnja sa NATO-om. U bilaterali 2006. godine zaista vrlo intenzivna suradnja, 20 susreta ministra obrane sa drugim ministrima obrane drugih zemalja i čak 33 susreta načelnika glavnog stožera oružanih snaga sa načelnicima oružanih stožera drugih zemalja. Dakle, vrlo intenzivna suradnja. U multilateralnoj suradnji naglasak je na suradnji sa Ujedinjenim narodima gdje je Hrvatska vojska sudjelovala u 9 mirovnih misija, što je značajno za našu integraciju međunarodni obrambeni sustav. Zatim je istaknuta suradnja sa Europskom unijom gdje između ostaloga Ministarstvo obrane sudjeluje u pregovorima od 3 poglavlja i posebni naglasak na američko-jadranskoj povelji koja je definitivno naš zadnji korak pred poziv u članstvo NATO-a. U suradnji s NATO-om istaknuto je da su oružane snage sudjelovale čak u 8 vježbi te međunarodne organizacije, što znači i indirektno priznanje kvalitete i spremnosti oružanih snaga Republike Hrvatske i usklađenja sa NATO-vim principima. ja bih rekao nastavljena je reorganizacija kadrova, dakle brojno stanje oružanih snaga, kako MORH-a, tako i oružanih snaga sa ciljem smanjenja njihovog broja i tu je napravljen jedan dobar iskorak ja bih rekao. Naime, uz to smanjenje istovremeno je ispunjavan i plan obnove kadrova sa mlađim, kvalificiranim stručnjacima. Brojno stanje u ovom trenutku iznosi 23 tisuće 874 osobe, od toga 21 tisuća 300 u oružanim snagama i tisuću 764 čini mi se ili 5 u Ministarstvu obrane što je dobro stanje popunjenosti od 83%. U izvješću za ovu godinu uz to smanjenje kao što sam rekao treba predvidjeti još smanjenje za 800 osoba iz uprave za gospodarenje, iz službe za gospodarenje koji će biti prema planu koji je već učinjen restrukturirani zajedno sa svojim sustavom prema Zakonu o trgovačkim društvima, dakle u trgovačko društvo i tu će biti onda uključene nekretnine koje su potencijalno gospodarski iskoristive i naravno ti ljudi koji u tom imaju veliko iskustvo. Ono što bih istakao u školovanju to je 198 studenata koji sudjeluju u školovanju i uključit će se po završetku u naše oružane snage. O naoružanju i opremi nemam vremena govoriti u ovako kratkom vremenu, ali bih istakao jednu stvar koja me jako smeta, a ona je samo spomenuta u poglavlju društvenih uloga i odnosi s javnošću Ministarstva obrane. Odnos s javnošću sa strane ministarstva je vrlo korektan od web stranice do različitih susreta s novinarima, vrlo korektno izvještavanje o tome što se događa, ali ono što naravno u izvješću nije spomenuto to je odnos dijela javnosti prema oružanim snagama, dijela medija prema oružanim snagama pa ću citirati samo sramotni članak novinarke Tanje Božić u "Večernjem listu" od 23. ožujka ove godine u kojem se sa velikom mržnjom, uvredama, klevetama i neistinama obrušila na hrvatske generale. Pročitat ću par rečenica da vidite o čemu se radi. Kaže ona da bi teško nabrojila više od dvojice generala koji nisu bili upleteni u skandale, u tučnjave, u kojekakve nepodopštine, da su hrvatski generali generalizirani, upitnog obrazovanja, a znamo da su ogromna većina njih kvalitetni, stručni, moralni ljudi sa visokim vojnim školama ili sa visokim civilnim školama. Isto tako rekla je da se većina hrvatskih generala ne zna ponašati, da im problem predstavlja čak vilica i nož. Ja bih rekao da gospođi Tanji Božić problem predstavlja olovka, ali ne samo olovka pri pisanju ovakvih kleveta, nego joj predstavlja i njezin odnos prema Hrvatskoj vojsci i svemu što je hrvatsko. Mislim da bi Ministarstvo obrane trebalo aktivno reagirati na ovakve članke jer ti članci su na svu sreću manjina, ali ipak sudjeluju u obrazovanju i kreiranju javnog mišljenja o Hrvatskoj vojsci i ovakve uvrede i klevete i samo ministarstvo treba proglasiti sramotnima, a mi se trebamo pridružiti kao saborski zastupnici. Prihvaćam ovo izvješće, sretan sam da ono završava sa zaključkom da je stanje obrambenog sustava zadovoljavajuće, to je veliki iskorak jer je još nedavni ministar obrane rekao da Hrvatska vojska ne može obraniti Hrvatsku od ugroza, ovo izvješće nas je uvjerilo da može i zato ga pozdravljam. Hvala lijepa.

ovaj komentar profesora Hebranga zaslužuje našu pažnju, ali ja bih rekao i potporu svih onih dobronamjernih i odgovornih ljudi Republike Hrvatske. Zaista je nevjerovatno da već 10 godina bez ikakve odgovornosti neki ljudi u hrvatskim medijima pišu sve najgore o Ministarstvu obrane, oružanim snagama, hrvatskim braniteljima, posebno hrvatskim generalima bez odgovornosti, neselektivno, uvredljivo, ponižavajuće. To nije dobro i pitanje je šta je cilj takve politike jer je više nego očito da takve izjave i takvi nastupi pojedinaca u hrvatskim medijima imaju i potporu odgovarajućih urednika i odgovarajućih uredništava. Gospođa Tanja Božić koja je i o meni sjećam se dobro tamo negdje ne znam krajem 90-tih napisala bez ikakvog povoda, bez ikakvog temelja članak u stilu kriminalac, gangster u crnom Audiu. Ti ljudi imaju potpore i ti ljudi su dio jedne politike koja nas mora zabrinjavati jer pitanje je kakve ona ima ciljeve. Mislim da u takvoj komunikaciji na javnoj sceni zaista na uvredljiv i neprihvatljiv način odnosimo se prema Domovinskom ratu, prema hrvatskim braniteljima jer što je previše, što je neodgovorno, što je neprofesionalno moralo bi se institucijama recenzije na razini pojedinih uredništava zabranjivati. uredništva, da neki urednici takve neodgovorne istupe pojedinaca bez argumenata, bez činjenica propuštaju, a neke druge stavove ne dozvoljavaju. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ja se zahvaljujem mom dragom prijatelju kolegi zastupniku Ćosiću što je reagirao na ovo, jer mislim da ovakvi napadi ne smiju proći bez reakcije u Saboru. Naime, to nije očito odraz mišljenja jedne osobe jer je prošlo kroz sito i rešeto redakcijskog odabira tekstova. Također je simptomatično da u odgovorima na ovakve laži i objede na hrvatske generale nije sudjelovala ni jedna državna institucija nego pojedinci. Ja sam osobno odgovorio kao čitatelj toga dnevnika, ali to nije dovoljno. Mi moramo institucije koje će braniti dignitet Domovinskog rata i čast hrvatskog časnika, dočasnika i vojnika. Ovo što ovdje stoji o hrvatskim generalima, to ne bi dozvolila ni jedna zemlja u svijetu da se o njezinim generalima govori, pogotovo koja je tek izašla iz rata. Hrvatski generali su stjegonoše hrvatske pobjede u Domovinskom ratu. Neću nabrajati imena tih časnih ljudi koji su se uvijek ogradili i osudili, onu neznatnu manjinu, onu neznatnu manjinu koja je sudjelovala i u nečasnim i u protuzakonitim radnjama. Prema tome to treba oštro razlikovati. U svakom žitu ima kukolja, pa naravno i među hrvatskim generalima, jer su i oni ljudi i svakako da je rat nanio unutra svakakve ljude, i one koji su pozitivni i koji su negativni. Ali oni koji su negativni su takva manjina da se ne može s njima ofarbati cijela slika o hrvatskom generalu. Gospođa Tanja Božić ovdje podvlači i mišljenja nekih drugih, da hrvatska ima previše generala pa se ona tu ruga i govori da su činovi dijeljeni za nepoznate zasluge. Njoj su nepoznate zasluge, jer za vrijeme Domovinskog rata nije znala što se događa. Mi koji smo sudjelovali, znamo zašto su hrvatski generali dobivali činove. I druga stvar. Agresorska srpska vojska je imala puno više generala nego Hrvatska vojska. Prema tome usporedbe nisu na mjestu. U svim ratovima broj generala raste neproporcijalno u odnosu na mir jer je potrebno u jednom trenutku smo imali 400 tisuća mobiliziranih vojnika. Pa koliko generala treba s tim upravljati? Pa naravno da treba više nego u miru. A i još zadnja rečenica. U mirno doba ne treba generala koji su činovnici, ali u ratno doba u državnoj upravi također moraju biti generali, jer ne mogu krojiti kapu nego generali onima koji se bore i svoj život stavljaju na kocku.

Ovo izvješće je frizirano, lakirano i ne govori pravu istinu i stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske kao i o spremnosti obrambenog sustava, o tome sam malo više govorio, govorit ću i u ime kluba Hrvatske stranke prava, ali ću samo ponoviti ovaj dio, kako možemo govoriti da je stanje vrlo dobro ako do dan danas nismo donijeli plan obrane. Napravljen je bitan pomak samo u tome što je donesen dugoročni plan Oružanih razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske, ali taj dugoročni plan ne može se provoditi zbog činjenice što su kolege iz HDZ-a kazali nema novaca, ali mi pravaši već četiri godine govorimo da je modernizaciju i reformu u Oružanim snagama moguće napraviti jedino ako se koriste ono gdje je moguće naći novac, a to su te vrijedne vojne nekretnine. To je i predsjednik Vlade rekao u svome nastupnome govoru da će u tome dijelu napraviti se bitan pomak vezano za modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na žalost evo do dan danas mi nemamo toga zakona, znači Zakon o zatvaranju i prenamjeni tih vojnih nekretnina. Njemačka je po tome modelu napravila preustroj svojih oružanih snaga i to tako da je napunila i fondove. Što se u Hrvatskoj radi? U Hrvatskoj dan danas se te vrijedne vojne nekretnine darivaju i to su ciljana darivanja. Uvijek su darivanja vezana pred ove ili one izbore i na kraju ti gradovi i općine koji dobiju te vrijedne vojne nekretnine, to poslije preprodaju, a mi i dan danas stojimo na tome da konačno uputite ovaj zakon u proceduru, jer jedino je moguće napraviti modernizaciju i preustroj ako imamo sredstva a sredstva možemo samo u u ovome trenutku dobiti iz ovoga dijela oko vrijednih vojnih nekretnina, davanja u zakup, najam, a dio i prodati. Nemojte to darivati gradovima i općinama, jer ti isti gradovi i općine ovrhom skidaju novac sa račun Ministarstva obrane radi neplaćanja komunalnih naknada. Znamo koja je cijena tih vrijednih vojnih nekretnina recimo u središtima gradova. To su ogromne cijene. I na kraju se događa recimo da li Varaždinu, Varaždin je to pretvorio u građevinsku zonu i na kraju je došlo koliko znam, kod gospodina Čačića. ili primjer u Splitu ili drugi primjer. To su sve negativni primjeri kako se nije dobro gospodarilo tima vrijednim vojnim nekretninama i kako su oni u biti ciljano su darivane te vrijedne vojne nekretnine. Znači to je jedina mogućnost da idemo na taj dio modernizacije. Jedina mogućnost gdje možemo doći do sredstava, ali na žalost evo četiri-pet godina mi o tome govorimo, ništa nije napravljeno. Prošle godine smo govorili da treba ići na promjenu Strategije obrane i nacionalne sigurnosti, u isto vrijeme smo raspravljali o njoj i o prijedlogu izvješća za 2005. godinu, onda je Vlada rekla ne treba mijenjati, sve je divno i krasno, sada nakon godinu dana kaže da će to trebati mijenjati. Pa trebalo se to već napraviti. Trebalo se napraviti, znamo kakva nam je strategija, ona je mrtvo slovo na papiru. Sad bi se nešto usredotočio na ovaj dio što je i predsjednik Šeks rekao za ovaj odbor, Središnji odbor za pristup NATO savezu. Zbog čega Sabor nije raspravljao o tom odboru? Tko je donio tu odluku? Valjda je Sabor taj koji je trebao donijeti odluku o formiranju toga odbora. Ja sam taj prijedlog dao kada sam se vratio sa puta, zajedno sa kolegama kada smo bili gosti američkog veleposlanstva pa smo bili u Bruxellesu i ovima drugima zemljama. Oni su vani napravili svi drugi na način sljedeći, da je taj odbor normalno imenovao njihov parlament, da je tomu odboru trećinu su činili predstavnici parlamenta, znači zastupnici. Trećinu su činili predstavnici izvršnih vlasti i treću trećinu su činili predstavnici civilnih udruga. Napravili su tako da su imali pododbore. To je jedini način da hrvatski građani dobiju punu istinu koje su prednosti, koji su nedostaci. I sada znači odluku tko je donio. Znači donio predsjednik Šeks, predsjednik Sanader i predsjednik Mesić. Mesić. Što je onda Hrvatski sabor, a Hrvatski sabor odlučuje o tima stvarima, pa valjda je bilo mjesto kao u drugim parlamentima, da i takvu odluku donese Hrvatski sabor, a ne tri predsjednika onda se ne zna tko vodi to. Ako su tri predsjednika, onda to je ko' bivše predsjedništvo Jugoslavije pa se nije znalo tko šta radi. E sada bih se dalje usredotočio na ovaj dio što treba napraviti u području obrane i nacionalne sigurnosti. Moramo biti svjesni situacije da smo napravili samo smanjenje Oružanih snaga, znači broja pripadnika Oružanih snaga. Ali na žalost i to se radilo dosta loše jer iz Oružanih snaga, Oružane snage svakim danom napušta sve više časnika sposobnih, znači obrazovanih časnika koji su mogli doprinijeti daljnjoj modernizaciji, preustroju Oružanih snaga i svemu ostalome, ali vide da nemaju tu nikakve mogućnosti za djelovanje i bilo što drugo. Ministar obrane kada je preuzeo funkciju ministra obrane i kada je podnio prvo izvješće rekao je situacija ne zadovoljava kako vezano za stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske tako vezano za stanje u obrambenim pripremama. Ali što je napravljeno u tome razdoblju? Što je napravljeno u tome razdoblju? Da bi došli do ocjene vrlo dobar, promijenjena je metodologija izvješćivanja. Metodologija koja eto, virtualno prikazuje stanje daleko bolje nego što ono u biti je. Znači, promijenjena je takva jedna metodologija. mora se uporedo gledati, ali sad je nemoguće gledati izvješće prošlogodišnje i ovogodišnje izvješće. Pa je vidljivo i onaj dio što sam rekao u ime kluba, da sad proistječe da imamo 20 zrakoplova …/Govornik se ne razumije./… PC-9, a prošle smo imali 13. A znamo da nije ni jedan nabavljen. Znamo i situaciju kakva je pitanje vezano za provedbu nabave u Ministarstvu obrane. To nam je rekla gospođa Šima Krasić, koja je rekla kako i na koji način se provodi nabava. Mi, članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost znamo još neke druge podatke o kojima neću govoriti. Ali očito je da tu ima puno problema, ima puno propusta. u pitanju nabave. Jel' se pod stupnjem tajnosti stavlja u nabavu nešto što kao takvo uopće ne može imati stupanj tajnosti? Niti se onda može znači, tražiti izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, znači da ona bude javna, otvorena i transparentna. Prema tome, očito je tu puno problema. Napravljeno je nedovoljno, napravljeno je malo. I za to bi netko trebao odgovarati. Ako Hrvatska do dan danas, a zaključak je Hrvatskoga sabora bio i 2004. i 2005. da Hrvatska, da nadležna tijela moraju donijeti plan obrane. Plan obrane Hrvatske donosi Vlada. U izvješću se kaže kako je Prijedlog plana obrane poslan Uredu Predsjednika. To je pisano i prošle godine u izvješću. Vjerojatno će pisati i nagodinu kako je poslan Prijedlog plana obrane, iako Predsjednik države nema ništa s planom obrane, on donosi samo Plan uporabe Oružanih snaga plan obrane donosi Vlada Republike Hrvatske. Znamo koje je važnost i značenje plana obrane i vezano za djelovanje u slučaju elementarnih i drugih nepogoda, akcidenata i svega ostaloga znači, u mirnodopskih funkcijama, pa i funkciji znači zaštite i spašavanja. Ali, nažalost mi toga nemamo. Imali smo '91. godine. Na tome dijelu nije napravila ni bivša Vlada ništa, niti je napravila ova. I sad uzmite samo ovaj primjer da imamo recimo plan funkcioniranja gospodarstva. Nemoguća je ova varijanta, da se "Dukat" ovako prodaje. Jer to je strateški dio za plan, za obrambene pripreme, za sigurnost i za poljoprivredu i za sve ostale situacije. Neozbiljni ste vi koji ne razumijte uopće situaciju i ovo područje, nego ste dobili napisane tekstove i sad mene uvjeravate da je to virtualno stanje takvo. Nije stanje takvo kažimo, i napravimo ono što treba. Imamo Vladu, imamo odgovorne u Ministarstvu obrane pa radite svoj posao. Za to ste plaćeni. Hvala. vam dati jednu informaciju prije toga. Bila je jedna suglasna inicijativa Predsjednika Države, Vlade i predsjednika Sabora da se ustroji Odbor za NATO koji je trebao biti u funkciji zapravo da promiče komunikacijsku strategiju koju je donijela Vlada, vezana za pristupanje Hrvatske NATO-u. I tu se nalaze i u tome Odboru za NATO su potpredsjednice i potpredsjednici Hrvatskog sabora. Tu su načelnik Glavnog stožera, ministar obrane, čelni ljudi u Oružanim Oružanim snagama. Dakle, to nije jedno operativno tijelo, nego tijelo koje treba posredovati komunikacijsku strategiju i ne propagirati je nego informirati o svim aspektima što znači ulazak Hrvatske u NATO. Dakle, davati jednu cjelovitu informaciju i raspravljati ali ne operativno, ne zakonodavno. To je svrha toga Odbora. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi, poštovani zastupnik Franjo Arapović. **Arapović, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa vi ste sada

tenora, puno ljepše europski zvuči. A ne se vraćati na Jugoslaviju. I još jedan ispravak navoda kada ste rekli da ste bili u Americi. Lani niste bili u Americi. Ne znam iz kojeg razloga. Ne, ni u NATO-u, ni na sjednici prošle godine. To je bilo prije dvije godine. Samo da se zna. Hvala lijepo. poštovana zastupnica… Molim, što je sada? Povreda? U čemu je sad povrijeđen? **Kovačević, Pero (HSP)** Pa, povrijedio je članak 209. Ja sam rekao da sam prošle godine bio u NATO savezu u Bruxellesu, bio je Kajin sa mnom, bio je tu. Prema tome, nisam ništa netočno iznosio. U Americi sam bio prije dvije godine.

Hvala ovaj put mislim isto. Mi koji sjedimo u tom državnom odboru, ne bi nas se baš smjelo uspoređivati sa predsjedništvo SFRJ. Ipak postoje razlike koje biste vi kolega Kovačeviću morali znati. Ali, podsjetit ću vas gospodine predsjedniče na članak 210., gdje bi doista trebalo raspravljati o točkama dnevnog reda. Pa, mi se nije sviđao ni ovaj dio gdje smo mi raspravljali o Tanji Božić i o tome kakve ona ima ciljeve, o njenom profesionalizmu. O tome neka ipak sude čitatelji. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moja replika uvaženom kolegi Kovačeviću proizlazi iz bitnog neslaganja sa njegovim pristupom mnogim stvarima, pa tako i djelu ovog što je danas govorio. Ja bi replicirao točno tezi o tome kako vojska ne smije vraćati objekte gradovima i općinama, jer u suštini oni ne znaju s tim upravljati, oni s tim trguju, prodaju i što već rade. To je jako, jako loša teza, jer ta teza ustvari kolega Kovačeviću ustvari dalje znači da naše općine i gradovi ništa ne znaju. Naravno, to u promišljanju centralne i centralističke države Hrvatske mnogi tako misle. Sve bi trebalo sa vrha dirigirati jer na razini županija, gradova i općina nema nikoga tko ne zna što će učiniti sa objektima kada im se vrate. Suprotno od tog što ste vi spominjali kako netko prodaje ili preprodaje. Ja bi vas pitao, znate li vi kako je vojska došla u posjed tih objekata koje sada recimo u značajnom djelu općina i gradova vraća? Gdje je to bilo koja vojska koja je na ovim prostorima bila vojska u ime naroda je gradila te objekte, pa sada vraća svoje? Ili je većina tih objekata u posjed vojske došla isto tako odlukama državnih vlasti a da su to nekad bile škole i objekti koje je nekad gradio narod. Isto tako, da li vi znate primjere da je u dijelu vraćenih objekata itekako stvoreno sadržaja koji su značajni za život i funkcioniranje građana i ovog naroda. Ja se zahvaljujem vojsci koja je vratila puno objekata na području Primorsko-goranske županije. U jednom objektu je preuređeno dobar dio ekonomskog fakulteta. U velikoj vojarni na Trsatu se gradi sveučilišni kampus koji će biti ponos cijele zemlje, Rijeke i Primorsko-goranske županije. Na dijelu tog kampusa širit će se klinički bolnički centar. Velika vojarna koja je bila u jednoj pograničnoj općini koja se zove Klana, ne znam jeste li za nju kad čuli, je vraćena maloj općini i temelj je razvoja te općine itd. Ja apeliram da se tako upravo dalje rješava suprotno od onog što ste vi kazali. Recimo, Delnice čekaju rješenje od dva skladišta da im se vrati da bi se tamo izgradio dom za starije i umirovljene osobe i za to ima osigurana sredstva, i ja mislim da sam na to morao reagirati. **Šeks, zastupnik Pero Kovačević. do novca za modernizaciju oružanih snaga novčanih sredstava. Govorio sam primjer Njemačke, govorio sam primjer Austrije i govorio sam o tome da mi o tome govorimo pet godina. Onda sam dalje govorio slučajeve gdje su te vojne nekretnine darivane općinama i gradovima koje su na kraju završile u privatnim rukama. Prema tome, općine i gradovi su samo ih preprodali. Nemojte govoriti o onima pozitivnim stvarima. Ali ako ovako nastavimo, znači tu se mora napraviti mjera ali mi do dan danas nećemo imati ni kune za modernizaciju i razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske a to je jedina mogućnost gdje se može modernizirati u tome dijelu. Imate samo primjer kažem iz grada Varaždina i drugih podataka kako se to zlorabilo. Uzmite primjer Splita i svagdje drugdje. Prema tome, mi ovdje razgovaramo o modernizaciji oružanih snaga. Sve te vojne nekretnine su '91. godine odlukom Hrvatskoga sabora postale vojne nekretnine hrvatske vojske. Dio od toga je napravljen i popis, ako ne znate sad slušajte. Nemojte klimati glavom nego slušajte, pišite ako treba. Dio toga je Vlada je uzela sebi, dio je ostao Ministarstvu obrane, ministarstvo je utvrdilo koje su perspektivne a koje su neperspektivne i postoji jedina mogućnost ako hoće se ići u sustavno rješavanje da se zna za čega će to biti grad u općini i da neće završiti u u privatnim rukama i kao ciljana donacija koje je posebno bilo za bivše vlasti. gdje je naveo neke dobre primjere vraćanja vojnih objekata gradovima. Isto tako imamo problem u Našicama gdje smo imali tri vojna objekta gdje su bili Dom JNA tzv. svojevremeno, skladište teritorijalne obrane i vojarna. Ta tri objekta do dana današnjeg nisu vraćena gradu Našicama a proglašeni su kao u budućnosti neperspektivnima i postavlja se pitanje kada će biti vraćeno. Dom JNA bi trebao biti Dom hrvatske vojske, nadam se da hoće i da će na taj način biti riješeno. Skladište teritorijalne obrane, ne znam. Odavno je otpisano. Prošle godine još je trebalo biti vraćeno pa nije vraćeno gradu. A kasarna ima prekrasnu perspektivu jer je predviđena da bude dom umirovljenika a znamo dobro da od 5 tisuća mjesta koliko u Slavoniji treba biti za umirovljenike u Slavoniji mi imamo tek izgrađeno 2 tisuće. I ovakav objekt u svakom slučaju bi gospodarski pomogao gradu Našicama jer bi se zaposlilo od 50 do 70 ljudi, a ovako vjerujte mi grad Našice uopće nema nikakve koristi od ove vojarne koja i ovako i onako je predviđena kao neperspektivna. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Pero Kovačević. jasno, sve je meni jasno. Nije to Dom JNA, to je Dom JNA bio eventualno do '91., nakon toga nije bio Dom JNA. A to isto država može napraviti ako to da zakup i najam, ali onda se zna da će država dobivati zakupninu ili taj dio i da opet će se moći ljudi zaposliti a ne da se događa ova varijanta da to završi u privatnim rukama, onda se tu napravi građevinsko područje i onda se prodaju stanovi. Imate takvih situacija. U Varaždinu je tako napravljeno. Kolega Kapraljević, ja sam baš bio neki dan u Našicama oko te vojarne. To je dato Središnjem državnom uredu za imovinu.

Kako nisam? Tamo ste bili preko puta. Poštovani gospodine predsjedniče! Nakon ovog godišnjeg izvješća ja ću ipak mirnije spavati jer doista alarmantne izjave bivšeg ministra obrane o tome praktički kako smo mi potpuno nesposobni nositi se sa modernim ugrozama, ne samo vojnim nego ugrozama terorističkim i drugim su donijele mnogim ljudima nemirni san. Što se samog izvješća tiče taj razlog mog mira je više baziran na prosudbi sigurnosne situacije u okruženju. Mislim ipak da je nešto malo u tom dijelu potcijenjena potencijalna kriza na Kosovu oko koje danas se vode velike rasprave među vodećim geostratezima u svijetu. Čak se govori o obnovi hladnoga rata, o treniranju mišića itd. između Putina i zapada i u tom smislu bi bilo dobro da se malo više na tom inzistiralo. Drugi element koji se spominje kao potencijalna ugroza nacionalne sigurnosti su previranja u Srbiji. Međutim, tu se nije bilo dovoljno jasnim da se kaže da u Srbiji stranke koje još uvijek podržavaju vojne opcije. …/Upadica se Znači, snage koje podržavaju veliku Srbiju i zalažu se za obnovu rata su na izborima dobili gotovo 35% glasova. Bilo bi mi drago da u izvješću se spominju dvije kote. To su zadnja vojno okupirana područja u suvremenoj Europi. To je područje Svete Gere gdje se nalazi slovenska vojska i područje Šaringradske ade gdje se nalazi srpska vojska. U ovakvom značajnom izvješću to se nikako ne smije propustiti ne samo zbog aktualne situacije nego zbog situacije «dan poslije» zato što na tom području postoji neka vrsta zaborava. Treći bitni element koji sam dobio informaciju iz Italije, Talijani su već naručili 6 ili 7 brodova za nadzor gospodarskog pojasa. To su brodovi koji mogu ići mislim 30 i nešto milja. To su super moderni brodovi. Cijena im je između 100 i 150 milijuna EUR-a. Mi eto ne možemo se dogovoriti da kupimo eventualno i polovni neki brod. Smeta me inače što u Hrvatskoj vojsci, u tom preustroju i planovima razvoja nije uvažavana ideja oko koje smo se do sad trudili gospodin Tonči Tadić i ja. Razgovarali čak i sa bivšim zapovjednikom Hrvatske ratne mornarice da se ne prekine tradicija hrvatskog podmorničarstva i da se nabavi jedna mala polovna podmornica od Nijemaca koja bi mogla biti multinamjenska, služiti za znanstvene i druge svrhe. U vezi sa vrlo zanimljivom raspravom gospodina kolege Hebranga nešto bih htio svakako kazati ovdje. U ovom izvješću nedostaju neki elementi koji moraju biti u takvim modernim izvješćima. Taj element ja bih nazvao stanje običaja srca hrvatskih vojnika. Mi nemamo jedno ozbiljno istraživanje među Hrvatskom vojskom o njihovom raspoloženju, o njihovom aspiracijama, šutnjama socijalne potpore, odnosima medija prema njima i tako dalje. Bilo bi dobro da se ubuduće kod takvih izvješća koristeći moderne anketne metode ispita taj sociopsihološki motivacijski i drugi aspekt djelovanja hrvatske obrane. Zato što stanje tehnike, organizacija, preustroji ni 90-tih godina nisu bili odlučujući čimbenik u porazu koju su okupatorske armije doživjele na području Hrvatske. Drugi bitni element koji nedostaje su stajališta javnoga mijenja. O tome je nešto kolega Hebrang govorio međutim ne samo što je Hrvatska vojska u istraživanjima koja sam svojedobno provodio bila na prvom mjestu po povjerenju povjerenju koje su hrvatski građani imali prema toj instituciji nego je vrlo dugo zadržala drugo mjesto iza crkve. Danas je ona pala negdje u sredinu među onim institucijama koje hrvatski građani imaju ili nemaju povjerenje. Posljedica je to i nekih racionalnih razloga i dijela negativnog publiciteta. Na površinu ovih zadnjih tjedana i mjeseci izbijaju zapravo prinčevi tame koji su izrasli iz sustava obrane. To su ratni profiteri, trgovci narkoticima, prevaranti, Vladimiri Zagorci, Hrvoji Petrači i ne znam kako se svi ti ljudi znali i u tom smislu mislim da Ministarstvo obrane ima jednu veliku dužnost da uz ovo rutinsko izvješće napravi i jedno specijalno izvješće baš o tim aspektima oko kojima, oko kojih će se voditi vrlo dugo ozbiljna rasprava u Hrvatskoj. U vezi s tezom koju je tu iznio kolega Pero Kovačević mislim da ga treba podržati u stavu da sistem obrane bez obzira o kom aspektu obrane se radi prema hrvatskom Ustavu je u nadležnosti ovoga Visokoga doma. Prema tome htjeli mi to ne priznati ili ne kad se sastanu predsjednik Sabora, Predsjednik države i predsjednik Vlade oni stvaraju jednu vaninstitucionalnu koaliciju koja može biti vrlo opasna. Vi se sjećate da najveći problemi koje mi imamo danas su vezani uz slanje Hrvatske vojske u susjednu Bosnu i Hercegovinu. U doba kad je ta vojska se tamo pojavila na čelu ovog Visokog doma je bio Stjepan Mesić koji je trenutno Predsjednik Republike i on nema nikakvu institucionalnu formalnu odgovornost iako bi je trebao povući po hrvatskom Ustavu. Tako ni ova skupina od trojice ljudi neće imati nikakvu formalnu odgovornost nego ćemo opet mi kao Hrvatski sabor po hrvatskome Ustavu za to odgovarati. Prema tome treba naprosto koliko god to bilo dosadno i koliko god vremena trošili vratit se poštivanju doslovce hrvatskoga Ustava. Vrlo je vrijedno što se u ovom izvješću spominje sukcesijska imovina. Ja sam to vidio taj briljantni tematski broj «Polemusa» i tu bih čestitao i samom «Polemusu» i vama. Međutim naravno da tržišna vrijednost sukcesijske imovine nije kao što ovdje piše dvije milijarde i 400 milijuna dolara. Trebalo bi vidjeti kolika je tržišna vrijednost toga. Međutim to je nekakva kalkulacijska vrijednost. Dobro je da se po tome počelo raspravljati i dobro bi bilo da se u tom smislu nešto i konkretno napravi. Konačno što se tiče imovine potpuno su u pravu i ljudi koji zagovaraju potrebu da se Hrvatska vojska iseli iz središta velikih hrvatskih gradova. Bivša okupatorska vojska je stavila svoje vojarne u središte gradova jer je njih, njena primarna misija bila borba protiv vlastitoga naroda. Ali u svakom slučaju treba se tu paziti situacija na koje je ukazao Pero Kovačević. Da se pod firmom javno-privatnog partnerstva na, pod firmom vrlo plemenitih nakana mogu i događaju već zlouporabe. Podsjetio bih ponovno još jedanput tvrdoglavo na tezu da bi trebalo sadašnje sjedište MORH-a prepustiti Hrvatskoj seljačkoj stranci «Hrvatskom radiši» a da bi se vi trebali preseliti na Črnomerac i da bi se tamo trebao stvoriti «hrvatski Pentagon». Eto to su neke teze koje bih ja rado vidio u budućim izvješćima a ono što mene vrlo veseli da istraživanja koja su u Hrvatskoj proveli strani istraživači javnoga mišljenja unatoč svim nevoljama i demonizaciji hrvatskog Domovinskog rata i hrvatskih branitelja još uvijek preko 65, 70% mladih ljudi u Hrvatskoj je spremno dati svoj život za domovinu. Prema tome to je jedan veliki zalog obrambenog potencijala Hrvatske države. Hvala lijepo.

Prostor tzv. dječje bolnice … /Govornik se ne razumije./ … To je na putu Ilok prema Šidu. Vinograde smo dobili. Međutim nastavak prema toj bolnici i prostor oko te bolnice ne. Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Kolega Štengl me uvijek na neki način oplemeni moju tezu. Što se tiče Šarengradske Ade zadnji je čas da se ona vrati tamo alasima i ljudima koji znaju taj mikrosvijet, ekološki komplicirani sustav i gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora pošto drugi ne misle molim vas vi isto radite pritisak na ove koji dovode trubače iz Dragačeva da im sviraju na dječjim rođendanima da to ne čine prije nego vrate Šarengradsku adu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Pa poštovani gospodine predsjedniče, upravo mi je drago da je kolega Letica podržao ovaj dio. Naime, Hrvatski sabor je bio taj koji je trebao donijeti ovu odluku o osnivanju odbora, utvrditi zadaće odbora, utvrditi tko može biti u tom odboru jer smo čuli sami od predsjednika Šeksa kako je taj odbor već donio odluke. On ima svoja stajališta. O tim stajalištima je i sam predsjednik Šeks govorio, predsjednik Mesić, predsjednik Vlade su govorili. Znači, oni sad u biti preuzimaju taj dio, odlučuju u ime Sabora, u ime građana. Dobro, mene ne čudi što je Đurđa Adlešić zadovoljna s time jer je ona unutra kao potpredsjednica je ušla. U tome dijelu nju ne zanima ovaj dio krucijalni. Tko može takav jedan odbor formirati. Kažem, vani su to formulirali, odluku su donosili parlamenti i znalo se što i na koji način ti odbori rade. Odite u Slovačku, odite u Sloveniju, odite bilo gdje zemlje koje su prošle ovaj dio kao što smo mi ušli i nemojmo. Koji je pravni temelj donošenja takve odluke? Evo recimo sad me zanima tko je predsjednik, šef ili tko je to potpisao predsjednik Vlade ili Predsjednik države. Koji ste pravni temelj uzeli? Ili ste uzeli na temelju usmenog dogovora ili ne znam koji ste temelj uzeli. Ili na temelju telefonskog razgovora, jer imamo i telefonskih sjednica i Vlade i zašto ne bi bili onda i u tome dijelu i telefonske sjednice. Hvala vam našeg velikog vođu Vladimira Šeksa pa i predsjednika Vlade Ivu Sanadera. Nemam povjerenja u Predsjednika Republike. Jer gledajte, ako vidite optužnice za naše generale uglavnom se temelje na transkriptima koje je on dao. Uz njega je Budimir Lončar, stari obavještajac POS-a. Prema tome, gospodine predsjedniče nemojte više to činiti da se nalazite u …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… ljudima se dogovarate, jer nismo potpuno spokojni. Ja vas moram u to uvjeriti. Hvala vam lijepo. Budite spokojni! Poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Replika. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Naravno, ja bih se ipak vratio malo na nekretnine o kojima je govorio uvaženi zastupnik Letica. Svakako da bih on je htio samo spomenuti da u tom procesu vraćanja nekretnine Hrvatske vojske sigurno ima i određenih neprincipijelnosti. Često puta se tu gledalo i na stranačku pripadnost, a ne na programe. Što se tiče Varaždina da ne bi ispalo da se u Varaždinu svašta radilo reći ću samo to da tamo gdje je željeznički kolodvor, u …/Govornik da je tamo studentski dom, da u Križanićevoj Veleučilišta Varaždin, inovator itd. itd. Znači, ipak bez obzira na određene prigovore o kojima je gospodin Kovačević govorio svakako treba spomenuti da je i društveno korisna stvar se tamo stavila. Isto tako i za hrvatskog radišu ja se zahvaljujem uvaženom kolegi Letici ali to nije jedina imovina koju HSS bi trebao dobiti vraćeno. Međutim, mi ćemo nastojati što je god moguće više toga vratiti HSS-u jer su ipak članovi HSS-a puno truda i svog novca uložili da bi izgradili tu imovinu koja sad više nije u našem vlasništvu. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Ne znam koliko tu postoji stranačke pristranosti. Znam da u Bjelovaru je vraćen neki prostor koliko sam vidio i da je išao u javno-privatno partnerstvo. Prema tome, vjerojatno tu imaju i neke diskusije pro domo sua znači. A što se tiče ove imovine ako se može vraćati imovina baš svakome zašto se sirotom hrvatskom radiši odnosno Hrvatskoj ne bi vratila. Kolega Kramarić, kako to da se vi niste javili za Kampus dva Studentskog centra? E

Poštovani zastupnik Jure Bitunjac, izvolite. **Bitunjac, Jure (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Ja bih unaprijed rekao da je ovo izvješće sveobuhvatno, jasno i objektivno. Iz njega je vidljivo da je stanje Oružanih snaga Republike Hrvatske dobro ako gledamo opći društveni kontekst, stanje u gospodarstvu itd. Možemo slobodno reći da je ono vrlo dobro. Kao što znamo u 2006. godini usvojen je dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske ovdje u Saboru, ali su prije toga sve institucije dale na njega suglasnost sve do predsjednika Republike i ujedno zapovjednika, vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Kada je riječ o tom strateškom dokumentu želim istaknuti ono što stoji u izvješću da su NATO čimbenici dali odlične ocjene i Hrvatska je ocijenjena kao zemlja, kao država koja je osposobljena za samostalno strateško planiranje. S obzirom da je naš državni i nacionalni interes članstvo u Europskoj uniji ali i članstvo u NATO paktu vidljivo je s obzirom na informacije koje su bile jučer u našim medijima da Hrvatska ima apsolutno veliku šansu i da je to de facto gotova stvar, poziv za prijem u članstvo u NATO savez 2008. godine i možemo reći da akcijski plan za članstvo se odvija predviđenom dinamikom čak i brže. U prvom redu mislim da je tu zasluga hrvatske Vlade i hrvatske diplomacije, ali svakako i Ministarstva obrane i drugih čimbenika u Oružanim snagama. Često pitanje koje građani postavljaju i s kojima se ja družim kada je riječ o Oružanim snagama i nemaju ne dovoljno informacija, nego ne znaju potankosti, a i ja spadam u te smatram da smo svi svjesni da u novijim okolnostima, u okolnostima globalizacije i …/Govornik se ne razumije./… procesa i približavanja Hrvatske Europskoj uniji de facto otvara i nove perspektive kada je riječ o samoj obrani nove zadaće. Svjesni smo da danas možemo govoriti, da se danas govori o vojnoj terminologiji o kolektivnoj prijetnji, a na kolektivnu prijetnju treba odgovoriti i kolektivnom obranom. U tom smislu smatram da Hrvatska s obzirom na tijek pridruživanja NATO savezu i Europskoj uniji da im se otvaraju i nove perspektive po pitanju sigurnosti, ali to svakako otvara i nove šanse kada je riječ o razvoju gospodarstva i ukupnim društvenim odnosima. Smatram da po pitanju komunikacijske strategije svakako će ministarstvo i nadležna tijela pronaći načina da i iznaći i da će naši građani da li je to referendum ili će to biti odluka Hrvatskog sabora ili kako to već ide da će svakako biti, da će dobiti potporu većine naših građana s obzirom na kažem nove šanse, nove okolnosti i nove zadaće Oružanih snaga Republike Hrvatske koje za sada izvanredno i dobro su obavljane i obavlja ovo Ministarstvo obrane. Budući sam radio dugi niz godina u komunalnom sektoru mogu reći da po pitanju zaštite okoliša po pitanju zaštite okoliša ministarstvo apsolutno se pridržava strategije kad je riječ o zaštiti okoliša koje smo donijeli u nazad dvije godine u Hrvatskom saboru. I obični građani mogu uočiti to da tako gdje je hrvatska vojska da se, apsolutno da je jedan od onih subjekata koji se najbolje pridržavaju komunalnog i svakog drugog reda. Ja bih spomenuo još nekoliko riječi o samoj javnosti. Mislim da je percepcija hrvatske vojske u hrvatskoj javnosti odlična, da je ona izvanredna, da je to u prvom redu u prvom redu zbog Domovinskog rata i hrvatskog vojnika kao simbola hrvatske pobjede, s jedne strane. Ali to je svakako i ta percepcija je dobra, pozitivna i zahvaljujući radu ministarstva, ljudi u Ministarstvu obrane i ljudi u Glavnom stožeru hrvatske vojske. S obzirom da su spomenuti neki problemi, zapravo neki aspekti kad je riječ o davanju neperspektivnih lokacija, vojarni jedinicama lokalne samouprave ja spadam u one koji podržava takve ideje, ali u smislu toga da projekti koji su prezentirani ministarstvu, odnosno Vladi s obzirom da koliko mi se čini da Državni ured za raspolaganje državnom imovinom je taj koji prosuđuje i koji daje konačan prijedlog prema Vladi Republike Hrvatske temeljem kojeg ona donosi konačnu odluku. Smatram da dobri projekti, a koji su od općeg društvenog značenja, bilo jedinica lokalne samouprave, znači općina, gradova, bilo da je to za potrebe županije ili nekih drugih državnih institucija da oni trebaju biti dani bez naknade ili u vlasništvo ili s pravom građenja, ali ne na deset ili dvadeset nego na A onaj dio koji ide u čistu sferu komercijale, koji će biti prodan, koji će biti namijenjen bilo stanogradnji, bilo nečem trećem smatram da mislim na financijska sredstva, zadaće koje mora obaviti da taj dio bi trebao pripasti Ministarstvu obrane. U svakom slučaju, s obzirom da sam ja Sinjanin i mi očekujemo da ćemo u narednom vremenu, pregovori su u toku, da vojarna u Sinju "Ivana Šinelipić" da bi mogla i da će ti dogovori i razgovori biti okončani pozitivno. Ali kažem, sve pojedinosti ne znam. Ali podržavam načelno sve one jedinice lokalne samouprave pod uvjetom da su projekti ocijenjeni od nadležnih državnih institucija na način da mogu proći … /Govornik Svakako bih spomenuo ono što je bitno da smo mi već u Sinju 1998. mislim ili '99. godine dobili jedan značajan objekat. Tu se rade alkarski tvori. Hrvatska Vlada sufinancira sa 50%. A koristim i ovu priliku zahvaliti u ime mojih sugrađana na tom divnom, krasnom objektu koji će zacijelo za Sinj značiti puno u smislu i turističke ponude, a i u smislu i promoviranja onih vrijednosti s kojima se mi ponosimo. Evo to bi bio moj kratki doprinos. I još bih samo nešto spomenuo. Kad je riječ o ženama u Oružanim snagama tu nisam baš nešto izričito vidio. Smatram da žene zauzimaju polako svoje mjesto u Oružanim snagama. Kad je riječ o mirovnim operacijama to možemo vidjeti. Imali smo jedan eksperiment kad je riječ o Ministarstvu obrane, znači ministrica obrane. Mislim da po tom, dobrom ili slabom, ja ne bih u to ulazio, da ne trebamo suditi. Žene imaju svoje mjestu u Ministarstvu obrane i nadam se da će mlade djevojke, školovanje, perspektivne moći zauzeti najviša mjesta unutar Oružanih snaga kad je riječ o Glavnom stožeru ili u Ministarstvu obrane. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Bitunjac je, ja se slažem sa time što je kazao da bi trebalo neperspektivne objekte jedinicama lokalne samouprave ustupiti bez naknade kada se radi o projektima koji imaju jasnu namjenu, koji imaju projekte iza sebe. I ja bih ukazao na jedan primjer koji ima sve to, a nikako da se realizira. Radi se o Općini Murter, o jednom vrlo neperspektivnom vojnom bivšem objektu na brdu Raduč koji već 2 godine zadovoljio sve uvjete, radi se o projektu koji je vrlo bitan za razvoj te općine, gospodarsko-kulturnom projektu koji je sve dokumente svih ministarstava dostavio u tom smislu da se konačno dade mogućnost da se taj prostor oplemeni, jer on je u ovome momentu potpuno devastiran jer je napušten gotovo 40 godina od svih. Međutim eto to već traje dvije godine. I evo ovo je ujedno i jedna javna prilika da pozovem Ministarstvo obrane da ono što je u njihovoj nadležnosti, ali i ono što je u nadležnosti i drugih tijela javne vlasti učine da se taj potpun za neprihvatljiv objekat, ali za mještane, za razvoj gospodarstva, za kulturne sadržaje izuzetno prihvatljiva lokacija stavi u funkciju da se otvore radna mjesta i da na kraju to bude pozitivna poruka, a ne one negativne koje stalno izvlačimo. Eto na taj način sam ovo želio iskoristiti. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Bitunjac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Markov ja se s vama slažem, ali smatram da niti vi niti ja ne trebamo navijati da tako kažem za naše sredine. Mislim da to treba biti riješeno principijelno. Svakako raditi za njih. Da treba riješiti principijelno i da trebamo biti tu potpuno jasni. To znači, oni objekti ili dijelovi objekata koji idu za potrebe javnoga nazovimo to sektora bilo za jedinice lokalne samouprave u smislu nekih njihovih potreba, vrtića, ne znam, bilo za potrebe županije ili nekih državnih institucija on treba biti prinijeti na određene subjekte, drugim riječima jedinice lokalne samouprave. Ali oni dijelovi poglavito onaj dio koji se, koji je bliže Jadranu, koji je atraktivan, mislim da on treba biti riješen ili putem koncesija ili putem prodaje. Jer dopustit ćete da i Ministarstvo obrane, odnosno da treba te lokacije koje su dosta atraktivne a ne služe općem interesu nego su čisto u funkciji gospodarstva da trebaju biti komercijalizirane i da ministarstvo u tom treba sudjelovati i participirati. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih ovo moje pojedinačno izlaganje želio posvetiti jednoj zasebnoj točki koja je pod nazivom "Upravljanje materijalnim resursima, odnosno naoružanje vojna oprema" dio ovog izvješća. U uvodu bih kazao da, samo da pokušam oslikati razloge zašto je ovo bitna tema. Globalna sigurnost, kolektivna obrana koja se od 2. svjetskog rata nameće kao isključivi rekao bih sistem kolektivne zaštite, unatoč toj dobro postavljenoj tezi ipak gotovo periodično činjenice govore, Hrvatska je jedan od primjera toga, izazivaju se krize vojne, političke, razni dijelovi svijeta iz ovog ili onog razloga su pod stalnim izazovima, pod stalnim prijetnjama. Naime opasnosti unatoč činjenici, a a mi možemo danas kazati da Hrvatska nije u ovom momentu izvrgnuta nekoj neposrednoj opasnosti od bilo susjeda, bilo užeg ili šireg okruženja, ali tko danas može u ovom globalnom svijetu koji ima te svoje prednosti, ali kažem da unatoč toj prednosti gotovo periodično imamo prostore gdje se stalno na žalost ratuje i gdje se krvari, gdje naprosto ta kolektivna sigurnost i globalna sigurnost počesto zataji iz ovog ili onog razloga. Upravo zato jačanje vlastite sigurnosti zemlje i u okviru kolektivne sigurnosti u granicama onih sredstava koji dozvoljava bruto društveni proizvod, a to je nekih do 2% je činjenica u kojoj se nalazi Hrvatska. Naravno da se vratim na temu oružanje i vojna oprema. Ja bih tu temu otvorio na način, kako to mi trebamo gledati kao parlamentarci. Kako mi kao parlamentarci moramo i trebamo utjecati na to. Naime, navala vojne opreme se mora odlikovati što se tiče parlamenta, potpunom transparentnošću i odgovornošću našoj prama javnosti. Jer znate zemlje koje su izašle iz rata, koje nemaju do kraja razrađene demokratske institute nadzora, počesto ovaj dio segment nabavka vojne opreme i naoružanja i nemaju tako dobro posložene, ali i neke zemlje Europske unije i NATO-a prema izvješću ženevskog Centra za kontrolu naoružanja, kaže u izvješću da nemaju uopće razrađen sistem parlamentarnog nadzora nad nabavkom vojne opreme i naoružanja. Zašto je to bitno za Hrvatsku? Zato što u Hrvatskoj mi ne trebamo stvarati razloge za unutrašnje trebljenje nego to moramo imati vrlo jasno pozicionirano. Zato što se Hrvatska opredijelila, opredijelila se za parlamentarnu demokraciju a upravo iz te parlamentarne demokracije proizlazi najveća odgovornost upravo parlamenta kada je u pitanju vojna oprema i naoružanje. Ona po meni nije bitna samo zbog transparentnosti i zbog toga što mora imati potpunu odgovornost prema javnosti, ona je bitna i zbog sadržaja tog vojnog naoružanja i opreme. Mislim da ne može Hrvatska dopustiti da daljnji tijek nabavke vojne opreme i naoružanja ide bez koncepta uključivanja hrvatskog gospodarstva u stvaranje vojne industrije. Ne može Hrvatska dozvoliti i nema resurse kojima bi uopće došla u poziciju da nabavlja vojnu tehnologiju, opremu, a da ona nije vezana za domaće resurse. Po meni se niti jedna nabava ne bi smjela odobriti. Makar od ovog Parlamenta, ukoliko komponenta domaće proizvodnje ne iznosi makar 50%. Makar 50%. Hrvatska ima preduvjete za jačanje i snaženje vojne industrije. Počesto se nama kaže o toj zemlji koja je neutralna, a koja ima sjajno razvijenu vojnu industriju, silno puno izdvaja za proračun za vojsku Finska. Finska gotovo 80% stvari proizvodi. Ona je jedan od najvećih izvoznika vojne opreme i industrije. Prema tome, njezina neutralnost se treba iščitavati iz karaktera te neutralnosti, a karakter njezine neutralnosti je vrlo visoki proračunski budžet za obranu koji je ne znam tri, četiri i pet puta veći nego što je hrvatski. Možda i više, možda sam malo rekao. Prema tome, neutralnost ne počiva na tome da nemate i da niste naoružani nego da ste snažni i moćni. Ako već niste onda je sistem kolektivne obrane za vas jeftiniji. Međutim zašto bi parlamentarci trebali voditi računa o nabavi? Zato što su u pitanju javna sredstva. Ali naravno nabavka vojne opreme ne smije dovesti u pitanje druge potrebe društva, gospodarskog dijela, društvenog dijela i svega ostalog. I zbog toga mislim da bi trebalo pokrenuti jednu sveobuhvatnu informaciju na razini parlamenta o tome što znači javna nabava i da li bi trebalo u sustav javne nabave kada je u pitanju vojna vojna oprema i naoružanje, da li postoje iznimke koje bi na neki način bile razlog da se ne raspravlja o informaciji o tijeku nabave, načinu nabave itd. Mislim da bi pitanje nabave trebalo propisati na način da se on ustanovi zakonom, a da parlamentarni nadzor provedbe toga je dio tog zakona. Drugim riječima niti jedna nabava, Nizozemska ima najbolji sustav prama toj klasifikaciji parlamentarnog nadzora nad nabavom. Postoje dvije razine nabave. Jedna je razina nabave koja ide do 25 milijuna dolara i ona koja ide preko 25 milijuna dolara. Postoje tri stepenice u sustavu nabave. Sve tri stepenice odobrava najprije poseban odbor za nabavu, vojnu nabavu kao neko podtijelo. Mislim da bi Hrvatska trebala uzeti te kvalitetne primjere, da u okviru Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ima pododbor za nabavu koji bi direktno kontrolirao sustav nabave u svim segmentima. Zašto bi to radio? Pa ne bi to radio da bi na bilo koji način osporio ili oslabio pozicije ministarstva ili izvršne vlasti. Što više, ojačao bi pozicije jer bi parlamentarni pododbor imao sve relevantne informacije o tijeku nabave. Imao bi informacije koliko je hrvatsko gospodarstvo uključeno i koliko sudjeluje u predmetnoj nabavi. Da li se poštiva cilj zadani u okviru gospodarskog cilja Hrvatske da se sa proizvodnjom vojne opreme i nabave dostigne određena razina koja će zadovoljiti hrvatsko gospodarstvo pa će onda i hrvatsko gospodarstvo moći izdvojiti određena sredstva za snaženje vojnog naoružanja i opreme. Na drugoj razini taj pododbor bi vrlo jasno izvijestio na plenarnoj sjednici ovaj Parlament i Parlament bi bio upoznat o načinu natječaja, o uvjetima tog natječaja, izbjegle bi se sve moguće spekulacije i pritisci. Mi u ovom momentu moramo biti svjesni da Hrvatska kad odluči naručiti određene transportere pa se bori između Finske i Austrije da se radi o jakim političkim lobiranjima, pritiscima zemalja koje žele da se njihova tehnologija ugradi u Hrvatsku vojsku. Parlament ima snagu u svakoj zemlji pa tako i u Hrvatskoj daleko snažniju nego što ima izvršna vlast. Snaga Parlamenta proizlazi ipak od toga što ovdje sjede različite političke opcije, ali su sve imaju zajednički nazivnik da su predstavnici naroda. Prema tome, daleko bi se osnažila uloga i ministarstva i vojske, ali i sustava nabave upravo na ovaj način. Ne bi se oslabilo odavanjem nikakve vojne tajne, jer u naravi od tog posla i ne treba postojati takva vrsta vojne tajne. Parlament ne zanima tehnološka struktura robe koja se nabavi, ali je zanima cijena, zanima je da li je poštivano ono što smo se dogovorili, a to je da komponenta Hrvatske, hrvatskog dijela u bilo kojoj robi koja uđe kao vojna oprema i naoružanje mora iznositi toliko i toliko. Da li je to 50, 60 ili 70, da li se proizvodnja treba preseliti u Hrvatsku i ukomponirati sa hrvatskim dijelom proizvodnje, ali u svakom slučaju takav jedan proces bi ojačao pregovaračke pozicije Vlade, svake Vlade Republike Hrvatske, a na drugoj strani ostvario bi se istinski nadzor nad trošenjem sredstava za vojnu opremu i naoružanje, ali isto tako bi se stvorio jedna druga podrška koju bi i ministarstvo i razvoj oružanih snaga Republike Hrvatske imale. U konačnici takav način saobraćanja sa građanima koji je javan i koji koji je vidljiv svakome, jasan svakome je način da razgovaramo i o NATO-u, način da razgovaramo o svim onim stvarima o kojima javnost ima nedovoljno informacije pa i negativne informacije.

a po pitanju i nabave vojne opreme da bi to bio jedan novi trenutak i moment u smislu odupiranja određenim političkim, bilo kojim drugim lobijima. smatram da ipak mi kao zakonodavno tijelo, znači svaki Parlament, pa i Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo ne treba ulaziti u sferu izvršne vlasti. Izvršna vlast se kontrolira na različite načine, u prvom redu od strane Parlamenta, odnosno od strane Sabora kad je riječ o Republici Hrvatskoj i našoj Vladi i ministarstvima, ali u svakom slučaju smatram da ne bi bilo dobro da mi ovdje u Hrvatskom saboru uzimamo neke …/Govornik se ne razumije./… izvršne vlasti. Mislim da nam to ne treba, da se s tim ne trebamo opterećivati, nego raditi na povjerenju. Hvala. Odgovor, gospodin Markov. Izvolite. Ženevskog instituta je upravo nadzor nad sustavom vojne nabave i naoružanja i on nije u funkciji omalovažavanja izvršne vlasti, nego on je u funkciji da nema rasipništva, da nema pronevjere, da nema zloporabe koja nastaje prirodno, rekao bih gotovo prirodno. Parlament osnažuje ulogu upravo ministarstva, upravo i osnaživa upravo ulogu i prepoznavanje da se raspravlja o javnim stvarima. Nabava vojne opreme, naoružanje je javna stvar jer naši građani izdvajaju sredstva za to naoružanje, naše gospodarstvo mora izdvojiti 2% bruto društvenog proizvoda za vojne potrebe ukupno gledano. Međutim, ako posložimo taj odnos između onih koji daju i onih koji troše na način da oni koji daju dobivaju i dio proizvodnje te vojne opreme, tada smo stvorili jedan dobar odnos i tada se ne ponašamo rasipnički,

Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče Sabora. Pa evo slušali smo pažljivo sam također i sam slušao sva izlaganja predstavnika klubova i pojedinačna izlaganja. Moram reći da su većina izlaganja bila konstruktivna onako kako to i zaslužuje tema koja je bila na današnjem dnevnom redu, pa u tom smislu bi se mogao složiti sa velikom većinom i određenih objekcija, primjedbi, sugestija itd., ali zaista moram se posebno osvrnuti na izlaganje i komentare poštovanog saborskog zastupnika Pere Kovačevića. Jer nikako, nikako ne mogu prihvatiti kvalifikaciju da se radi, ponavljam to je nekoliko puta rečeno o friziranom, lakiranom i virtualnom izvješću. Nikako ne mogu prihvatiti kvalifikaciju da da smo na početku obrambenih reformi pozivajući se pritom na izjave nekih službenih predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Bruxellesu, odnosno dakle onih koji nas zastupaju. Ja ću komentirati svaki od ovih navoda, ali evo samo da kažem nikako ne mogu prihvatiti činjenicu, jednu onako primjedbu koja djeluje kao pljuska, negatorski, niste ništa napravili. Dakle, pa počevši od one uvodne primjedbe je kako Vlada radi i kako se ponaša zato što je to prijedlog izvješća, a ne izvješća. Naime, to je dakle ja bih rekao jedna čisto formalistička primjedba i podsjećam samo da Sabor Republike Hrvatske usvaja zakone, a kad se prezentirajuć zakon da su to prijedlozi, a kad se usvoje i kad se objave u "Narodnim novinama" onda su to zakoni. Kako će se ovo nazvati svejedno je i mislim da nije suštinska primjedba, pa evo idem ovako. Često je evo, spominjano i u kontekstu sudionika u raspravi ali, posebice je naglašavano od poštovanog zastupnika Kovačevića, Zakon o prenamjeni vojnih nekretnina, dovodeći u pitanje uopće mogućnost provedbe dugoročnog plana razvoja, jer je rečeno da je on mrtvo slovo na papiru, jer se uopće ne može provoditi, zato što nije donesen Zakon o prenamjeni vojnih nekretnina. Svi oni koji su pažljivo čitali dugoročni plan razvoja mogu vidjeti, kada gledaju financijsku konstrukciju dakle, način financiranja Oružanih snaga, projekata opremanja i modernizacije, da niti jedna jedina kuna nije ugrožena od sredstava koja bi se eventualno dobile od prenamjene vojne nekretnine. Pa ga ja samo podsjećam, da ukupni troškovi modernizacije i opremanja u desetogodišnjoj projekciji iznose 15 milijardi 617 milijuna. Od toga je izravni transferi iz obrambenog proračuna 10 milijardi 304. Otplate kredita 2 milijarde tristo i nešto. Servisiranje operativnih troškova nove opreme negdje oko 3 milijarde. Dakle, niti jedna kuna nije predviđena iz sredstava koji bi se dobili prenamjenom vojnih nekretnina. Ja ne kažem da to ne bi bilo dobro. Dapače, bilo bi jako dobro. Ali mi nismo projekciju temeljili na tome. Dapače, kod ocjene dugoročnog plana razvoja od strane nezavisne, stručne institucije, Ekonomskog instituta rečeno nam je, gospodo, stojite čvrsto na zemlji, čak ste bili možda pomalo i konzervativni, jer nismo htjeli bazirati financiranje na hipotetičkim sredstvima. Prema tome, jedna ovakva primjedba ne stoji. Osim toga, pa ako ćemo ić' u detalje, pa kad se spominju neki zrakoplovi, pa mi u ovome izvješću kažemo da. Mi u ovom izvješću kažemo i sad bih ja molio da vidimo što to ne valja. Mi u ovome izvješću kažemo da Republika Hrvatska raspolaže sa 20 evo, zrakoplova …/Govornik se ne razumije./… PC-9 koji su iz, da su svi u operativnoj uporabi. Pa naravno da su svi u operativnoj uporabi, zato što nisu proglašeni neperspektivnima. ovdje ne govorim o njihovoj ispravnosti. Ako baš hoćete ta ispravnost je veća nego prošle godine. Prošle godine je bila ispravnost tih zrakoplova evo, kako se citira izvješće, dakle bila je ispravnost 12 do 13 aviona. Sad je 17, 18. Ali mi ne govorimo o ispravnosti. Mi govorimo da su oni u operativnoj uporabi. Podigli smo ispravnost. Isto tako u onom proteklom izvješću rekli smo da sa da sa 4 školska aviona UTWA 75 da ističu resursi 2006. godine. A sad ovdje navodno nešto kontraverzno, kažemo da imamo 11 zrakoplova tipa UTWA koji se održavaju po posebnom režimu. Onima kojima su istekli resursi, mi ih više ne održavamo održavamo po režimu isticanja resursa kada se onda zna što se radi. Dakle, u zrakoplovstvu je to vrlo strogo. Mijenjaju se dijelovi. Ali ovdje, s obzirom dakle, da nemamo zamjenski zrakoplov odnosno za početnu obuku pilota odnosno tek ga sad uvodimo, nabavit ćemo novi zrakoplov i to je u tijeku. Dakle, mi po posebnim listama proizvođača i procedurama za održavanje proizvođača održavamo ovaj zrakoplov po defektaciji neispravnosti. To je jedna nova metoda, druga metodologija, ne toliko pouzdana, ne toliko sigurna ali to ne znači ako su istekli resursi da se oni ne koriste. Koristi se svih 11. I srećom mi idemo brzo u nabavu zrakoplova za početnu obuku pilota i ja ne vidim tu ništa kontraverzno. Pa npr. o kaznenim djelima. Mi smo u 2006. godini, kako u našem izvješću stoji imali 783 kaznena djela. U 2005. smo imali 887. Ali, onaj tko čita izvješće za 2005. mora znati da je ono podatak do rujna te godine. Prema tome, ne može računati sa onim podatkom, a mi imamo podatak u odnosu na cijelu godinu i onda je to smanjenje od 11,7%. Prema tome, treba dobro čitati da bi se moglo postavljati jedna na osnovu takvih stvari, da bi se mogla dati jedna tako negatorska, generalna ocjena. Ja isto tako oko nekretnina. Dakle, "Gradovi i općine koje dobiju vojne nekretnine iste preprodaju." Moguće je da je bilo takvih primjera, vrlo rijetkih. Ja sa ponosom mogu reći kao član ove Vlade, da je Vlada Republike Hrvatske i tu se slažem sa većinom ostalih diskutanata, svojom politikom prenamjene vojnih nekretnina, utjecala pozitivno na razvoj dakle, jedinica lokalne i područne samouprave. Mi smo deklarirali neperspektivnost vojnih nekretnina. Postoji Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom koji ima te naše podatke. I on donosi odluku o prenamjeni. Za ona sredstva do sto tisuća kuna donosi Povjerenstvo na razini Središnjeg državnog ureda. Do deset milijuna kuna Povjerenstvo na razini Vlade, a iznad deset milijuna kuna, o tome Vlada odlučuje. I Vlada je svaki put poticala. I ja, primjerice što fali Splitu? Pa evo, spomenut je Split. Mi smo dobili Sveučilišnu knjižnicu, dobivamo Gradsku knjižnicu. Na kraju krajeva …/Govornik se ne razumije./… će bit poduzetnički inkubator. Što fali Zadru? Športski sadržaji? Sveučilišni sadržaji? Rijeci itd.? Ponosni smo na to. Nije to nešto što nama pripada izvorno. Naravno, mi ćemo nastojati materijalizirati neka sredstva ali o njima ne ovisi provedba dugoročno pravnog razvoja uopće. To su dodatna sredstva. A mi na hipotezama ne planiramo razvoj Oružanih snaga, jer je to preozbiljno. Dakle, par podataka oko Plana obrane. Da, ja ću iznijeti činjenice, pa ih vi tumačite kako hoćete. Ministarstvo obrane je u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave izradilo Prijedlog plana obrane Republike Hrvatske i uputilo ga Uredu Predsjednika, na prethodno mišljenje, jer ga on odobrava. odobrava. Dobili smo primjedbe. Sastavni dio Plana obrane je Plan zaštite i spašavanja koji izrađuje Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Plan uporabe Oružanih snaga koji također odobrava Predsjednik Republike. Taj Plan obrane je dakle jedan krovni dokument koji na neki način sintetizira, objedinjuje sve planove obrane, nositelja obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj. Mi imamo taj koncept. Ali nažalost postoje primjedbe. Prema tome, mi smo u stanju unatoč tome što nemamo plan obrane kontrolirati provedbu obrambenih priprema. I to radimo. I to sam rekao u svome izvješću. Meni je zaista žao zbog ovog tona kojim se govorilo o ovom izvješću od strane poštovanog zastupnika Kovačevića. Ja bih bio vrlo sretan kada bi mi već ove godine imali financiranje u razini 2% od bruto nacionalnog dohotka. Mi ove godine imamo 1,74, prošle smo godine imali 1,69 ali je predviđeno da 2% dosegnemo do 2010. godine i nadam se da će to tako i biti i nema nikakvog razloga da ne bude. Ovaj Hrvatski sabor je davao potporu i odobrio je dugoročni plan razvoja oružanih snaga. Ja ću nešto reći. Evo, poštovani doktor Letica je rekao da nemamo ove godine istraživanje o raspoloženju hrvatskih vojnika. Točno je, Točno je, nismo to ove godine uveli u izvješće. U prošlom izvješću je bilo to ali vama za informaciju, evo recimo da je to propust. Svake godine se radi analiza psihološke borbene spremnosti. To je analiza koju rade naši psiholozi, to je dokument koji obrazlaže motivaciju pripadnika oružanih snaga, one čimbenike koji loše utječu na tu motivaciju, stimulirajuće čimbenike dakle u borbenom sustavu koji pozitivno utječu na tu motivaciju itd., imamo potpunu analizu. I sklonosti ka određenim devijacijama, rizici u ponašanju itd., to radimo svake godine. To je vrlo važno i to je važno za same, i radi se anonimno anketiranje pripadnika oružanih snaga o svojim zapovjednicima. Na taj način možemo objektivno procijeniti što ne valja i u samom zapovjednom lancu, u zapovjednoj strukturi kako bi to onda poslužio kao korekcija ponašanja. Dakle, radi se, međutim nažalost to ovdje nije spomenuto u ovom izvješću, ali radimo eto i to moram reći. Naravno da bih ja volio da imamo podmornice. Mi imamo jednu malu podmornicu diverzantsku koju ćemo, sad trebaju neka sredstva da se ona osposobi ali ako osposobimo podmornicu gospodo moramo čitav sustav za spašavanje podmorničara razvijati koji imali jednu ili deset. Ako nam se dogodi da ostane na dnu a mi nismo u stanju odraditi spašavanje onda je to katastrofa, to je sve vrlo skupo. Moramo napraviti neke prioritete, moramo napraviti neku prioretizaciju i nju smo napravili u ovom dugoročnom planu razvoja. Vjerojatno ćemo tu malu podmornicu osposobiti i prodati. Dakle, i bilo je riječi o offsetu. Hvala na tome. Na tom offsetu, Na tom offsetu, pa evo ja u Ministarstvu obrane posebno a i svi moji suradnici itd. inzistiram od samog početka. Netko nije ni znao šta to znači. Netko nije ni shvaćao značaj offseta. Apsolutno gospodo, slažem se potpuno s vama. Veliki programi opremanja oružanih snaga moraju biti moraju biti poticaj i praktički pogonsko sredstvo za razvoj hrvatskog gospodarstva, jer ako se radi primjerice o 200 milijuna eura teškom projektu ili i više onda danas nemate svjetskog proizvođača koji u odnos s kupcem ulazi sa pozicija ti plati ja ti prodam. Nema toga više. Svaka država je spremna ući u strateško partnerstvo, svaka. Bogate zemlje to u početku nisu prihvatale jer njima ne odgovara transfer tehnologije, investicije nekakve itd. u manje razvijenu zemlju ako nemaju svoj interes. Ali svaka na to pristaje. I minimalan offset je sto posto protuvrijednosti. Mi smo donijeli naputak o offsetu. Taj naputak o offsetu je podzakonski akt Zakona o proizvodnji, remontu i naoružanju vojne opreme. Njega supotpisuju ministar gospodarstva i ministar obrane. Taj offset favorizira više stupnjeve suradnje, transfer tehnologije, sudjelovanje u proizvodnji dotičnog sredstva ali i sve ostale investicije. Ima poticane koeficijent ako je to viši stupanj tehnologije, viši stupanj suradnje transfer tehnologije, razvoj gospodarstva itd. Tako radimo za sve velike projekte. To je obveza. Nema projekta koji ide bez toga, i mora ići s time. I ja vjerujem da će i u ocjeni kvalitete ponuda za sve ove velike projekte opremanja, bar bi tako trebalo biti, vjerujem da će tako biti i tu je uloga Hrvatskoga sabora i javnosti dakle dobro došla da će u procjeni kvalitete fonda upravo biti sadržaj offseta. Koje su to investicije su to investicije to Ministarstvo gospodarstva u prvom redu mora raditi da se snime potrebe hrvatskog gospodarstva da se vidi koje su to razvojne mogućnosti kako bi ta zemlja, primjerice Švedska ili bilo koja druga zemlja kako bi mogla investirati i točno je ono da su Mađari odlukom za …/Govornik se ne razumije./… dobili izravnih investicija u nove tehnologije, u novu proizvodnju sa 120 do 130% protuvrijednosti gripena gdje su zaposlili 3 tisuće i 700 novih radnika, kvalificirane stručne radne snage. Mi tako radimo. To smo obavezni prema zakonu. I zato mislim da ovo o čemu danas govorimo da je vrlo važno. Radi se o deset godišnjem razdoblju, o 15 milijardi koje koje mogu poslužiti i biti poticaj za razvoj hrvatskog gospodarstva. Cijenjenom gospodinu Markovu. Vidjet ćemo što je s objektom na Murteru. Ja vjerujem u ovom trenutku da on …/Govornik se ne razumije./… perspektivan. Dat ćemo informaciju jesmo li ga uputili Središnjem državnom uredu. Onda oni temeljem dostavljenih projekata temeljem dostavljenih projekata donose odluku o prenamjeni i dakle bilo da se radi o koncesiji, prodaji i ustvari o izboru novog titulara vlasništva. Sve dok on nije prenamijenjen mi imamo odgovornost za njega i onda često puta imamo i loše primjere koji se na račun Ministarstva obrane stavljaju oko gospodarenja objekata koje smo mi deklarirali kao neperspektivne a nemamo ustvari još riješeno pitanje pitanje vlasništva. Što se tiče javne nabave, evo ja samo mogu reći da javnu nabavu provodimo u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakon o javnoj nabavi prepoznaje tri načina nabave. Dakle, poziv svima koji su zainteresirani, prepoznaje izravno ugovaranje, prepoznavanje ograničeni poziv odnosno nabavu po pozivu za određeni određeni broj, dakle potencijalnih dobavljača koji su odabrani u prvom krugu. I postoji po članku 6. mogućnost izuzeća ovog Zakona o javnoj nabavi. Trudimo se gospodo da to izuzeće primjenjujemo što je moguće rjeđe. I podržavamo transparentnost. Ja sam osobno sudjelovao na Okruglom stolu u organizaciji «Transparency International Hrvatska» koje je, na Okruglom stolu o transparentnosti javnih nabava u obrambenom sektoru. Taj Okrugli stol je organiziran na poticaj «Transparency International Engleska». Bilo je veleposlanika svih uglednih država iz Europe koji su akreditirani u Republici Hrvatskoj. Bilo je predstavnika velikih svjetskih kompanija, NATO-a, Europske unije i rekli su mi: «Vi ste jedan od deseta pa čak i iz zemalja Europske unije tko je imao hrabrosti doći na jedan takav skup». I govorili smo otvoreno jer nemamo se čega sramiti. Jasno, spremni smo još više biti transparentni. Naravno bit će primjedba državne revizije uvijek. Nastojimo te, mi to analiziramo. Sad uvodimo sustav financijskog nadzora i kontrole. dakle sustav koji uvodi Ministarstvo financija u sva središta, u sva tijela državne uprave. Mi imamo našu unutarnju reviziju. Imamo kontrolne mehanizme pored državne revizije. Čini mi se da bi to bilo, bio odgovor na većinu primjedbi. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka, gospodin Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče ispravljam tri netočna navoda državnog tajnika. Prvo, oko javne nabave. Kaže da je sve bilo zakonito. Neka pročita izvješće državne revizije i nek pročita izvješće vojne sigurnosne službe koja je rekla koliko je spriječila sklapanje štetnih ugovora. Drugo, vezano oko plana obrane Republike Hrvatske. Ne postoji više planova obrane. Postoji samo jedan. Nažalost mi nemamo ni jednog plana obrane. Predsjednik države ne donosi plan obrane. Donosi ga Vlada Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik države donosi samo Plan uporabe oružanih snaga. Vezano također da ste rekli da niste planirali hipotetski dugoročni, provedbu dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga. Jeste, ukoliko ne iskoristite ove druge resore zbog činjenice da vam godišnje preko 75% odlazi na plaće i materijalne troškove. A u tome iznosu tih 25% ne znači ništa. Prema tome izvješće je stvarno lakirano. I oko broja zrakoplova koristio sam izvješće vaše iz prošle godine, iz ove godine. Pisalo je za «pilatuse» da ih ima 13. Sad piše da ih ima 20. Također je pisalo za «… /Govornik se ne razumije./ … 75» da ih ima 11. Da će 4 isteći rok. Vi sad kažete drukčije. Prema tome dogovorite se sami sa sobom. Ispravak netočnog navoda gospodin Željko Kurtov. Izvolite. **Kurtov, Željko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, vi pokušavate ovdje braniti neobranjivo ili po meni čak nepotrebno braniti. Mišljenja sam da sredstva koja bi se ove godine ulagala u vojno-tehnička sredstva i oružje koja za godinu dana ulaskom Hrvatske u NATO pakt ne bi bila kompatibilna NATO savezu da bi bila najveća glupost i zato mislim da imam povjerenje u Predsjednika Republike, u predsjednika Vlade i ministra obrane da će itekako voditi računa da se ta sredstva ne troše uzalud nego ulaskom Hrvatske u NATO pakt iduće godine da pripremimo sredstva i da budemo ulaskom u NATO pakt spremni podnijeti teret svih troškova i opremanja Hrvatske vojske kao jedne najmodernije vojske u Europi. I mislim da ne treba braniti ovaj dio gdje se ne ulaže dovoljno u vojno-tehnička sredstva i naoružanje. Mislim da je to u redu i da nije ni potrebno. Da nismo pijani bogataši. Da ove godine ulažemo u to naoružanje, a iduće godine da ga odbacujemo i prodajemo za budzašto. Mislim na tragu toga da podržavam ovaj dio. Uglavnom to je ispravak mišljenja. Zaključujem raspravu po ovoj